Dobro jutro cijenjene zastupnice i zastupnici. Prije nego što krenemo na prvu točku dnevnog reda, jeste li suglasni da se u slučaju, da se rasprava o današnjoj točci završi prije 13 sati, da iznošenje stajališta klubova zastupnika bude odmah po završetku rasprave? Hvala vam. Krećemo sa točkom dnevno reda, to je: - Prijedlog rezolucije o umjetnoj inteligenciji Predlagatelj je zastupnica Marija Selak Raspudić na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172 Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predlagateljica dati dodatno obrazloženje? Izvolite, kolegice Marija Selak Raspudić. Dobro jutro svima. Prije svega, želim konstatirati da, evo, konačno se pojavio barem jedan član vladajuće većina i to, ni više ni manje nego Hrvoje Zekanović. Nadam se da nije neka praksa koja će postati uobičajena da kada su oporbeni prijedlozi na dnevnom redu, da HDZ ih ne smatra dovoljno bitnima da bi makar sjeo u klupe da posluša nešto o njima. Što se tiče umjetne inteligencije, prije svega, želim reći da mi je drago da Sabor konačno raspravlja o jednom dokumentu koji se tiče upravo teme umjetne inteligencije, ključne teme koja neće odrediti samo našu budućnost, nego već sada određuje našu sadašnjost. Sabor nije tek povijesna institucija, nego institucija koja je temeljna zadaća da diktira trendove i time usmjerava našu budućnost kako bi sutra naša djeca i njihovi potomci mogli i tada se sjećati povijesne uloge HS-a, pa i u donošenju dokumenata koji se odnose na umjetnu inteligenciju. Ako sada ovu priliku propustimo, što ćemo u budućnosti nekome značiti? Sabor, ne samo da nije povijesna institucija, odnosno isključivo povijesna institucija, nego je Sabor onaj koji ne treba diktirati trendove isključivo na razini RH, nego ima dovoljno kapacitet i stručnjaka i znanstvenika s kojima može surađivati da bi usmjeravao tokove zakonodavne misli i na razini cijele EU, koja će i sada Aktom o umjetnoj inteligenciji usmjeravati trendove na razini čitavoga svijeta. U tom smislu, prije svega želim istaknuti da je ovdje, u ovoj rezoluciji o umjetnoj inteligenciji riječ o dokumentu koji je nastao u interdisciplinarnoj suradnji sa stručnjacima, budući sam i sama dio znanstvene zajednice, a ja sam ovdje u svojstvu predlagatelja. Na koji način se ova tema tiče naše sadašnjosti? Ovo ću posebno uvodno istaknuti da bi bilo potpuno jasno da nije riječ o jednoj uskoj temi koja zanima krug stručnjaka i koja se ne tiče svakodnevnog života. Ako razlog za to potražimo u našoj sadašnjosti, dovoljno je da se osvrnemo na proteklih nekoliko događaja u zadnjih tjedan dana da vidimo što znači nepoznavanje načina na koji funkcionira umjetna inteligencija, njezino nereguliranje i koliko to katastrofalne posljedice može imati po čitavo društvo Evo, izdvojit ću prije svega onaj jučerašnji događaj. Vidjeli ste hakerski napad na naše institucije, uključujući i KBC Zagreb. Dakle jedna od ključnih i najosjetljivijih institucija, gdje su građani ranjivi i posebno izloženi, kao što su bolnički centri, bila je žrtvom hakerskog napada. Ne moramo zamišljati koje to sve katastrofalne posljedice može imati, ne samo po privatnost podataka naših pacijenata nego i konkretno, po njihovo zdravlje. Koliko smo mi uopće sigurni u RH? Jesmo li toga svjesni? Ako pogledamo najnovije izvješće MUP-a za 2023. g. ono nam pokazuje da je stopa razriješenih slučajeva računalne prijevare, dakle kada govorimo o kibernetičkom kriminalu, ispod 50%, na 48,3%. Što to znači? To znači da većinu računalnih prijevara mi u Hrvatskoj ne uspijevamo razriješiti na način da pronađemo krivca. I to je ozbiljan problem kojeg se uopće ne dotičemo u javnosti. Pogledajmo drugi događaj koji je obilježio ovaj tjedan, robotaksiji. Nemamo regulativu, počeli smo tek o tome razgovarati u HS-u, pri čemu onaj jedini dokument koji je uopće predložen se nije dotakao ključnih pitanja, nego ih je zaobišao na način da je sve ono što je sporno i po sigurnost naših građana, odmakao od sebe te rekao da će biti riješeno pravilnicima. A o čemu se točno radi kada govorimo o robotaksijima? Spomenut ću samo nekoliko tema koje moraju biti riješene, odnose se na pitanje umjetne inteligencije, direktno su povezane sa sigurnosti naših građana, prije nego što ne budu završene, ne može niti jedna tehnološka inovacija, pa tako ni robotaksiji biti dio hrvatskog javnog prometa. Tu je pitanje odgovornosti za proizvode. proizvode. EU ima strog režim odgovornosti za neispravne proizvode. Ako se utvrdi da autonomno vozilo ima kvar koji uzrokuje štetu, proizvođač ili dobavljač mogu biti odgovorni za štetu, no ona postaju vrlo složena kada se radi o odgovornosti za nesreće koja se može prebaciti s vozača na dobavljača tehnologije ili neke druge strane koja je uključena u dizajn, itd., a pogotovo onih koji su u tom slučaju operateri. Pitanje osiguranja, države članice EU obično zahtijevaju obavezno osiguranje motornih vozila za pokriće nezgoda uzrokovanih autonomnim vozilima, ali ih treba prilagoditi rizicima koji su specifično povezani s autonomnim vozilima, o kojem se uopće nije govorilo je zaštita podataka i privatnosti. Naime, autonomna vozila generiraju i prikupljaju velike količine podataka, to je ono što radi umjetna inteligencija, uključujući osobne podatke o putnicima i drugim sudionicima u prometu. Što ćemo tu sa zaštitom podataka i dijeljenjem osobnih podataka preko operatera. Oni se moraju pridržavati tih zahtjeva, a vidjet ćemo kao to i specifično prilagoditi. I naravno pitanje kibernetičke sigurnosti gdje Hrvatska ne stoji dobro kao što sam već uvodno naznačila. Oni se oslanjaju na složen softver i komunikacijske sustave što ih čini potencijalno ranjivima na prijetnje kibernetičkoj sigurnosti i tu trebamo se itekako zaštiti od kibernetičkih incidenata. To su tek neke u nizu pitanja na koja Hrvatski sabor još uvijek nije dao odgovor, a ključno je zakonodavno tijelo u RH, a dičimo se tehnološkim inovacijama. Zašto mi kaskamo? I konačno pitanje koje je možda i zaobišlo širu javnu raspravu, a ne bi trebalo odnosi se na odstupanje od pravila zaštite podataka u sektoru elektroničkih komunikacija odnosno formulacije regulative za zaštitu djece na internetu kojom bi prisilili šifrirane usluge za razmjenu poruka kao što su recimo Whatsapp i Messenger da integriraju tehnologiju nadzora za skeniranje slike svih korisnika. Pojednostavljeno hoćemo li se odreći dijela svoje privatnosti u razmjeni poruka pogotovo vizualnih sadržaja da bismo zaštitili djecu u virtualnom okruženju od pedofilije? I tu želim sukladno dokumentima EU istaknuti slijedeće. Istraživanja su pokazala da ograničavanje širenja materijala koji sadržava seksualno zlostavljanje djece nije ključno samo za sprječavanje ponovnog zlostavljanja žrtava zbog kruženja slika i videozapisa zlostavljanja nego je kao oblik prevencije za počinitelje jer je pristup materijalu koji sadržava seksualno zlostavljanje djece često prvi korak prema izravnom zlostavljanju. Ovo posebno naglašavam jer se navedena Rezolucija o umjetnoj inteligenciji o kojoj ćemo danas razgovarati itekako tiče zaštite ranjivih skupina u virtualnom okruženju od zlouporabe umjetne inteligencije, a poglavito djece. Imajući u vidu aktualni razvoj aplikacija umjetne inteligencije koje mogu generirati realistične slike koje se ne mogu razlikovati od stvarnih slika očekuje se, ovo su službeni dokumenti EU, da će da će broj tzv. uvjerljivih krivotvorenih slika i video zapisa koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece slijedećih godina eksponencijalno rasti. Osim toga postojeća definicija ne obuhvaća razvoj proširene, produljene i virtualne stvarnosti u kojoj se upotrebljavaju avatari koji uključuju povratne informacije za osjetila na primjer tako da se koristi uređaj koji omogućuju percepciju dodira. Uključivanjem izričitog upućivanja reprodukcije i prikaze trebalo bi se osigurati da definicija materijala koji sadržava seksualno zlostavljanje djece obuhvaća i ta buduća tehnološka dostignuća na dovoljno tehnološki neutralan način da na njih neće utjecati promjene u budućnosti. Dakle, čitav niz razvijenih tehnoloških sredstava već se sada koristi posredstvom umjetne inteligencije kako bi se generirao, proizvodio i distribuirao i pedofilski sadržaj. Zato je iznimno važno da Hrvatski sabor zauzme principijelni stav o pouzdanoj umjetnoj inteligenciji koji će izrijekom navesti kako strogo zabranjuje zlouporabu umjetne inteligencije. Druga stvar koju uvodno želim istaknuti prije nego što pređem na sam dokument odnosni se na odnos Vlade RH i Hrvatskog sabora. Osim što oko postojeće regulative nažalost sabor kaska, a osobno ću se i Klub zastupnika nezavisnih i Fokusa koji smo posvećeni ovoj temi potruditi da to više ne bude slučaj makar i kroz oporbene prijedloge koji nažalost ne bivaju prihvaćeni, sabor nije i ne smije biti pasivni promatrač nego predvodnik trendova. Mi smo u EU ne vazali nego ravnopravni partneri koji imaju što ponuditi u tehnološkom i u zakonodavnom sektoru. Sabor je i ranije unatoč djelovanju Vlade, pa i paralelnom djelovanju Vlade donosio paralelne dokumente. Evo sjetimo se nedavne Deklaracije o Ukrajini i tada se kao argument nije navodilo da Vlada već nešto radi pa je sabor tu izlišan nego se itekako pozdravilo donošenje takve deklaracije jer je bilo važno u jednom povijesnom trenutku da Hrvatski sabor zauzme stav. Ovo ističem zato što se trenutno u mišljenju Vlade, osvrtu na ovaj dokument pokazuje koliko je naopak odnos Vlade prema Hrvatskom saboru. Naime, Vlada i to je nešto se uvriježilo pa se danas smatra samorazumljivim, predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati ovaj dokument. Vlada je tu izvršna vlast, ona izvršava ono što joj sabor naloži i to je njezina funkcija. Njezina funkcija nije ta da s krova govori onima kako ona to razumije i to pogrešno razumije na nižim katovima što bi oni trebali činiti. Da, ona može dati svoje mišljenje, ali tu priča staje ona nema što predlagati, a još je gore kada sabor takav tip prijedloga uzima kao jedini mjerodavan i nekritički prihvaća. I ja ovdje pozivam Hrvatski sabor, a prije svega vladajuću većinu da se emancipira od te pogrešne prakse i da konačno pokaže da ima kičmu, da je on tu onaj koji kreira takve dokumente i utvrđuje zakonodavnu regulativu, a ne samo zakonodavne trendove pa prvi izađe sa svojim stavom o umjetnoj inteligenciji. Nemamo mi što čekati in futuro kako ova odluka Vlade odnosno mišljenje Vlade navodi da se Vlada o nečemu očituje odnosno da ona tek nešto u budućnosti integrira pa je prema mišljenju Vlade ovaj dokument stoga izlišan ili da navodi da će ona to sukladno regulativi EU koju je i čekala. Mi možemo i prije i bolje i ovaj dokument je nastao i prije nego što je izglasan akt o umjetnoj inteligenciji, ali je nastao u suglasju s njime ali i sa svim ostalim relevantnim dokumentima EU i ostalih institucija unutar svijeta kojeg je Hrvatska dio i čije trendove želi pratiti. Dakle, vrijeme je da Hrvatski sabor pokaže koja je njegova uloga i gdje je njegovo mjesto u odnosu na Vladu RH. Stoga sve Stoga sve pozivam da prihvate ovaj dokument, a za sva poboljšanja, sve inicijative i dodatne stvari o kojima se razgovaralo i na samom odboru biti ću itekako otvorena. Zaključno o odnosu Vlade i sabora koliko HS kaska za Vladom najbolje pokazuje slijedeća činjenica, mi smo o ovom dokumentu kao matičnom tijelu raspravljali na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije. Hrvatska Vlada je osnovala novo ministarstvo kojoj je pridodala digitalnu transformaciju, u HS još uvijek se razgovara tek o informatizaciji, dakle jedno 20-tak godina HS u ovom trenutku kaska za Vladom HS, dok je na djelu digitalna transformacija mi se imamo priliku tek baviti informatizacijom, vrijeme je da se i to konačno kroz Poslovnik HS uskladi uskladi sa vremenom i na način da odgovara resorima Vlade kako bismo mogli imati protočniju razmjenu informacija. Što se tiče Rezolucije o umjetnoj inteligenciji i načina na koji je ona zamišljena želim istaknuti slijedeće, zbog nadljudskih mogućnosti ovladavanja velikim količinama podataka i rješavanja najrazličitijih problema potencijali primjene umjetne inteligencije ravni su izumu papira, no kao što pomoću papira možemo osuditi na smrt ili osposobiti za život tako i umjetnom inteligencijom možemo stvoriti odgovorno društvo blagostanja i represivno društvo dubokih ideoloških i ekonomskih podjela. Loše ili zlonamjerno upravljanje umjetnom inteligencijom može najmanje polovicu svjetskog stanovništva pretvoriti u gospodarski višak, nezaustavljivo eksploatirati ranjive skupine, naročito djecu, starije i nemoćne, osnažiti koruptivne i autokratske mehanizme vladanja, a male političke zajednice kao što je Hrvatska baciti u trajnu ovisnost o vodećim svjetskim silama poput Kine, Indije ili SAD-a koje obilno ulažu u razvoj i primjenu umjetne inteligencije. Kao alat umjetna inteligencija u zdravstvu može bitno pospješiti prevenciju i liječenje naročito za rijetke, teške i smrtonosne bolesti, smanjiti gustoću prometa, rizik od nesreća i potrošnju goriva, u upravljanju stambenim i poslovnim objektima, okolišem i prirodnim dobrima, može pomoći u optimizaciji potrošnje dobara i energije i praćenju flore i faune, u školstvu u pospješivanju učenja i usavršavanju vještina, demokratizirati pristup znanju i razviti interes za specijalizaciju, u znanosti približiti istraživačke skupine, ubrzati proces istraživanja i pospješiti preciznost rezultata, u umjetnosti otključati nove stvaralačke mogućnosti, u poljoprivredi pospješiti prevenciju bolesti usjeva, anticipaciju promjena vremena i vrijeme žetve, u situacijama elementarnih nepogoda anticipirati krizu, u spasilačkim operacijama pospješiti pronalazak izgubljenih osoba ili izbavljenje iz teško dostupnih mjesta, u policijskim postupcima pomoći u rekonstrukcijama zločina i povezivanju slučajeva i tome slično. Međutim, umjetna inteligencija isto se tako može koristiti za stvaranje ovisnosti o komercijalnim proizvodima i eksploataciju ljudskih slabosti, za cjelodnevni nadzor kretanja i rada stanovništva, zatvaranje ili protjerivanje neistomišljenika, maltretiranje radnika, raspirivanje govora mržnje, širenje diskriminacije, namještanje političkog ambijenta, stvaranjem umjetne podjele između digitalno pismenih i nepismenih, ekonomske stratifikacije društva i koncentriranja moći u sve manji broj skupina i pojedinaca, za neprativu krađu podataka, identiteta, sredstava i imovine odnosno iskorištavanje ranjivih skupina društva, krađu državnih i sigurnosnih tajni, lažiranje podataka i namještanje kriminalnih radnji iz sudskih procesa, za optimizaciju kriminalnih operacija poput trgovanja ljudima i razvoj kiber kriminala, primjenu nemilosrdnih autonomnih oružja i mnoge druge stvari. druge stvari. EU krenula je s aktom o umjetnoj inteligenciji u smjeru stvaranja gospodarski i politički neovisnog prostora u kojem se umjetna inteligencija koristi za dobrobit čovjeka. U Hrvatskoj se usuglašeno s time Rezolucijom o umjetnoj inteligencija i srodnim tehnikama želi stvoriti osnova za postojanje uzorom učinkovitog iskorištavanja umjetne inteligencije bez ugrožavanja ljudskih, građanskih, političkih i radničkih prava. Prvi je korak oblikovanje Strategije za temeljitu provedbu rezolucije, a za to je presudno jedinstvo političke volje u hrvatskoj Vladi i javnim institucijama. Posebno je važno osvijestiti da bez postojanja mehanizama kontrole razina kompleksnosti na kojoj umjetna inteligencija obrađuje podatke rješava zadatke i donosi odluke može čovjeku postati nedokučiva, a nepostojanje odgovorne osobe može omogućiti zločin bez zločinca. Nedokučivost i neprativnost rada umjetne inteligencije fenomen koji se među stručnjacima često naziva crnom kutijom stvara ogromne probleme u pogledu odgovornosti za posljedice u slučaju zloupotrebe ili pogrešaka i otvara beskrajan prostor za manipulaciju, financijski kriminal i korupciju, političku naročito. U trenutnoj svjetskoj konstelaciji jedini je način zaustavljanja zloupotrebe sustava umjetne inteligencije usvajanje načela tzv. pouzdane umjetne inteligencije. Tim se načelom umjetna inteligencija regulira zakonskim propisima u duhu demokracije i međunarodnog prava, Opće deklaracije o ljudskim pravima, o općim načelima etičnosti i pametnim, sigurnosnim i nadzornim rješenjima pomoću kojih se sustav odupire malicioznom probijanju, korumpiranju funkcija i podataka i zloupotrebi. Od presudnog je značaja da je svako korištenje umjetne inteligencije u javnom sektoru, to je ono za što smo mi odgovorni i tijelima javne vlasti potpuno transparentno, objašnjivo i tehnički prati aktualnu razinu napretka, te da svaka politička zajednica ima metode zaštite i kontrole korištenja inozemnih sustava umjetne inteligencije. Pripremljenom Rezolucijom o umjetnoj inteligenciji Vlada RH izrazila bi spremnost na sustavnu prilagodbu propulzivnom gospodarsko-političkom skoku koji umjetna inteligencija pogoni, ali u duhu nastojanja EU, Vijeće Europe, OECD-a, UN-a i mnogih drugih saveza i inicijativa da društvo ostane čovječnim kroz vođenje koruptivnih, antihumanih i eksploatacijskih potencijala uporabe umjetne inteligencije na zao način na minimum. Rezolucija sažeto u tom smislu naglašava izbjegavanje trajne ovisnosti kroz donošenje i provedbu državne strategije, podizanje informacijske, medijske, informatičke, digitalne kritičke pismenosti i vještina, zbrinjavanje radnika zahvaćenih uvođenjem sustava umjetne inteligencije, promicanje sustava isključivo pouzdane umjetne inteligencije, obvezivanje na ljudski nadzor i odgovornost za rad sustava umjetne inteligencije, uvođenje mehanizama zaštite ljudskih, građanskih i političkih te radničkih prava, osobnih sloboda ljudskog dostojanstva, autonomije i prava na zaštitu podataka i privatnosti, standardiziranje transparentnosti, objašnjivosti odgovornosti za korištenje umjetne inteligencije, naročito u javnom sektoru, tijelima javne vlasti i medijskim subjektima, pružanje posebne zaštite djeci, a navela sam zašto je to u ovom trenutku toliko važno; starijih i nemoćnih osoba te ranjivih skupina, ulaganje u znanost, proizvodnju, upotrebu, regulaciju i evaluaciju umjetne inteligencije, klasifikaciju, registraciju, certificiranje, oporezivanje, praćenje i pravnu regulaciju, daljnji razvoj sustava državne obrane, naročito u području kiber-sigurnosti. Navela sam i kako većina tih slučajeva u području računalne prijave u RH nije riješena. Nepodržanje i zabranu korištenja umjetne inteligencije u predviđanju zločina, neovlaštenom nadzoru radnika, nenadziranom transportu i ratovanju autonomnim oružjem i međunarodnu suradnju. Poticanjem silovitog razvoja i sustavnom primjenom pametnih tehnika, vodeće zemlje i tvrtke svijeta nepovratno su nas pogurnule u novu epohu. U toj epohi umjetna inteligencija već sada preoblikuje gospodarsku-političku stvarnost u korist vodećih svjetskih sila. Zbog gotovo bezgraničnog potencijala dobrobiti i zloupotrebe umjetne inteligencije, ključno je da javnost, kreatori politika i inženjeri zajednički rade i dogovorno da bi povećali učinke i dobrobiti i drastično smanjili rizike te pod kontrolu podveli maliciozne, lako metastazirajuće prakse, uključujući i sve ono što sam već ovdje prethodno navela. Potencijal umjetne inteligencije treba prihvatiti, ali i pratiti budnim okom, radeći na tome da beneficije doista postanu stvarnost, a da zloupotrebe postanu i ostanu dio znanstvene fantastike. Hvala vam. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Na vaše izlaganje imamo nekoliko replika, izvolite kolegice Boška. Da, da, morate s mjesta odgovarati, kolegice.

Zahvaljujem. Poštovana kolegice, spomenuli ste na nekoliko hakerskih napada na državne institucije, kao i na KBC Zagreb. Broj kibernetičkih napada kontinuirano raste, od vremena prije pandemije porastao je za čak 600%, samo prošle godine bilo ih je više od 30. Smatram kako je nužno da se postavi pitanje koja je uloga i plan razvoja umjetne inteligencije u svrhu zaštite i kibernetičke sigurnosti kako bi osigurali neometano funkcioniranje ključnih državnih institucija, napadi na koje, osim što opstruiraju i svakodnevni život građana, unose i strah i nesigurnost. Kakvu strategiju, nisam čula da ste, ovoga, ja se ispričavam ako možda jeste, vaša rezolucija predviđa u borbi protiv kriminalnog miljea koji simultano koristi te iste alate alate za disrupciju i nanošenje financijske štete te koje su moralne implikacije jer osjećaj je da ulazimo u neku novu vrstu utrke naoružanja, samo umjesto konvencionalnog oružja, razvijamo nešto što je puno potencijalno i opasnije. Hvala vam lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša Slažem se potpuno s vama. Doista je riječ o problemu koji ima zabrinjavajuće razmjere po sigurnost RH. Ako pratimo izvješće MUP-a, onda vidimo da je za otprilike 10% su i narasle prijevare u području kibernetičke sigurnosti u odnosu na prethodnu godinu, ali kao što sam rekla, ono što nas više treba zabrinjavati je činjenica da je rješivost takvih prijevara ispod 50%, što znači da mi većinu onih koji to čine ne pronalazimo, ne ulazimo im u trag i da oni mogu nastaviti činiti navedena zlodjela. Što se tiče same rezolucije i načina na koji se ona osvrće na pitanje kibernetičke sigurnosti, s obzirom da je ona načelni dokument koji je u tom smislu, kao rezolucija, za razliku od deklaracije i uputni dokument, dakle on predlaže Vladi da neke stvari ipak provede u djelo u učini kako bismo mogli implementirati načelo pouzdane umjetne inteligencije, postoje konkretne točke koje se referiraju na to što ne bi trebalo biti dopušteno, kako bismo imali … .../Upadica: Hvala./... i nemogućnost prevara odnosno … .../Upadica: Hvala./... kibernetičkog kriminala, možete to naći u samoj rezoluciji. **Hajdaš izvolite. **Dragić, Irena (SDP)** Zahvaljujem. Poštovana zastupnice Selak Raspudić, u nekoliko ste navrata ovdje u Saboru govorili o autonomnim vozilima koja su također, vezana za ovu temu. Zanima me što mislite, je li predstavljanje Rimčevih robotaksija prije par dana u društvu premijera Plenkovića bila predstava za javnost i pravdanje utrošenih EU sredstava ili zaista vjerujete da će se ispoštovati rokovi i da će robotaksiji u dogovorenom vremenu biti na hrvatskim cestama? **Hajdaš Zbog 180 milijuna eura koje je hrvatska Vlada uložila u ovaj projekt dajući povjerenje g. Rimci, ja očekujem da to tako bude, a ukoliko ne bude, odgovorni će morati snositi posljedice. U ovom trenutku s obzirom da nemamo to tehnološko znanje i da nisam bila prisutna, ja ne mogu procijeniti koliko je realno da će se to realizirati, ali ono za što mi jesmo odgovorni i oko čega imam pravo i legitimitet apelirati je činjenica da nismo kreirali zakonodavni okvir, pa čak niti podzakonske akte posljedično koji bi omogućio da takva vozila uopće voze hrvatskim cestama. Mi imamo ministra koji nije znao odgovoriti na pitanje i bilo mu je smiješno kada ga je novinarka pitala tko će biti odgovoran u slučaju nesreće. To je njemu smiješno,

Zahvaljujem. Poštovana kolegice zastupnice Raspudić što mislite po vašoj osobnoj procjeni koliko u principu Hrvatska kaska za EU-om i koliko u principu godina ćemo još kaskati s obzirom da vidim da druge države su već donijele određene ili akte gdje prate EU ili određene rezolucije? **Hajdaš Poštovani kolega Zurovec zar je moguće da Hrvatski sabor tek sada uopće raspravlja o umjetnoj inteligenciji, ikako, ikojem dokumentu. Ja sam dio opozicije, a ovo sam predložila i prije godinu dana, nije došao na dnevni red, sada jest. Ali gdje su vladajući, zašto oni nisu predložili barem jedan dokument, nešto načelno pa ili amandmane na ovaj dokument da smo mi ranije imali ovu raspravu. Mi ne da kaskamo, kaskanje bi značilo ići istom stazom ali ne hvatati korak. Mi nismo još niti stupili na tu stazu. I onda se čudimo, ajmo i šire razmišljati politički tome da mladi ne pronalaze svoje predstavnike na političkoj sceni i da im uopće nije jasno o čemu mi tu pričamo. Možda ova aktualna vlast misli da je dovoljno da Andrej Plenković na Tik-toku zavrne loptu i da je to to što se tiče umjetne inteligencije i virtualne stvarnosti. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice Selak Raspudić, ovu rezoluciju koju predlažete da bi prošla trebala bi imati većinu vladajućih znači kolege iz HDZ-a i DP-a. već smo vidjeli da se Vlada negativno očitovala o rezoluciji, a ne znam kako bi mogli očekivati većinu od strane HDZ-a koji je tijekom ove izborne kampanje npr. zlorabio umjetnu inteligenciju, koristio je botove da bi napadao političke protivnike. Kolege iz DP-a su koristile isto tako umjetnu inteligenciju da šire lažne vijesti putem interneta vezano za predizbornu kampanju pa me zanima vaš stav o tome kako očekujete da bi oni u stvari mogli dati podršku ovoj rezoluciji kada i samima njima nije u interesu da ta rezolucija bude usvojena jer bi regulirala ono ponašanje koje je njima očito prihvatljivo, a za demokratski svijet bi trebao biti neprihvatljivo. Hvala. **Hajdaš Slažem se s vama kolega Bosanac jer to je izrazito bitno pitanje i drugi dokumenti poput Konvencije Vijeća Europe koje je istaknula i Pučka pravobraniteljica koja se pozitivno izrazila o ovom dokumentu na raspravi na resornom odboru, upravo naglašavaju koliko je važno osigurati ovakva načela da bismo imali demokratske procese transparente i ne bi zloupotrebljavali sustave umjetne inteligencije kao što se sada čini na način da usmjeravaju javno mijenje tamo gdje njima treba. I mi smo već sada vidjeli i to javno prokazano ne samo u protekloj kampanji nego i prethodnih godina pa je bilo i dijelom rasprava na nekim suđenjima kako se koriste različiti botovi od strane vladajuće strukture da bi se manipuliralo javnim mišljenjem. I to je apsolutno nedopustivo pa je možda i to jedan od razloga zašto vladajuća većina izbjegava raspravu o umjetnoj inteligenciji u HS-u i donošenje načelnih dokumenata koji bi i njih obvezivali. Slijedeća replika kolegica Puljak, izvolite. **Puljak, Marijana (Centar)** Poštovana kolegice evo Vlada je u svom mišljenju odbila izradu nacionalne strategije o umjetnoj inteligenciji, kaže da je primjerenije raditi kratkoročne, srednjoročne planove i najavljuju uskoro izradu nacionalnog okvira o razvoju umjetne inteligencije naravno bez rokova i ne znamo tko radi na tom nacionalnom okviru. Dakle dok se oni odluče izraditi taj okvir možda nas umjetna inteligencija sve zamjeni boljim verzijama. Ali je li vam poznata uzrečica da Europa regulira dok SAD i Kina inoviraju. Dakle, kako se to odnosi na umjetnu inteligenciju, smatrate li da nam ovaj pristup regulacije u Europi na neki način otežava odnosno sprječava neki brži razvoj i implementaciju ove tehnologije i što bi trebali poduzeti da na neki način uravnotežimo taj dio regulacije i inovacije? Hvala. **Hajdaš Poštovana kolegice Puljak slažem se s time da je najteže upravo u ovom pitanju naći balans i da mi imamo različite jednoroge koji su već prepoznati ne samo u RH nego i na svjetskoj sceni, a koji su pod navodnicima naši ali koji nemaju cijelo poslovanje u RH zato što im ona nije poticajno okruženje, kako u poreznom smislu tako i u ovom smislu reguliranja inovacija. Međutim ipak želim istaknuti kao netko tko je dio zakonodavnog tijela da te dvije stvari inovacija, primjerice kao što čini Estonija i regulacija ne moraju biti u suprotnosti. Pametna regulacija može zaštititi građane ali i potaknuti inovaciju. Dakle u tom smislu EU odnosno sama Europa je koljevka zapadne civilizacije i uvijek su iz nje i to njezino posebno naslijeđe kroz sve druge dokumente prethodno izglasane, proizlazili trendovi koji su išli prema očuvanju ljudskih sloboda i zaštiti građana. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice, u svojoj ste raspravi istaknuli da ste spremna doraditi rezoluciju sukladno konstruktivnim prijedlozima. Ja sam vam na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije i ukazala na dva aspekta koja čini mi se nedostaju u samoj rezoluciji. Jedan se tiče nadzora izvornog koda umjetne inteligencije i nadzora skupova podataka za učenje umjetne inteligencije, a drugi se tiče potrebe preraspodjele prihoda koje, a to su ogromni prihodi i profiti koje ostvaruju poduzeća koja se upravo umjetnom inteligencijom bave, na način da se intervenira u porezno zakonodavstvo i usmjere, usmjeri dio tih prihoda onima koji su zakinuti. Govorimo o autorima kroz naknadu glazbene, audiovizualne itd. ustanove.

Naravno da sam spremna razmotriti ove prijedloge. Načelno oni zvuče kao korak u pravom smjeru, međutim moram vidjeti konkretnu formulaciju s obzirom da je riječ o osjetljivim stvarima koje se odnose odnose na poreze a jest jedno od najvećih pitanja općenito kada govorimo o umjetnoj inteligenciji regulacija autorskih prava i primjerena naknada što smo i u nekim drugim dokumentima koje smo već ovdje izglasali u Hrvatskom saboru usvojili, tako da i ovo što se tiče nadzora određenih poruka itd. moram vidjeti konkretnu formulaciju, ali načelo dapače otvorena sam i zahvaljujem vam na konstruktivnom doprinosu. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Sljedeći je kolega Grmoja, izvolite. bih se nadovezat na ovo pitanje kolegice, dakle ona je više postavila pitanje jedan amandman ide u smjeru dakle autorskih prava gdje je u pitanju generativna umjetna inteligencija koja, gdje se algoritmi treniraju zapravo na umjetničkim djelima i sad je pitanje što s time, hoće li autorima to biti plaćeno ili ne. Ali mene zanima nešto drugo, a o tom se malo govori. Što sa autorskim pravima čiji je autor umjetna inteligencija? Dakle, ako umjetna inteligencija proizvede nekakvo djelo treba li postaviti tu mogućnost zaštite autorskih prava za samu umjetnu inteligenciju ili za autore kompanije koje su ulagale u umjetnu inteligenciju. Tada bi se sigurno više i te kompanije bi više novca ulagale u umjetnu inteligenciju, jer bi mogli zarađivati na autorskim pravima. Kakav je vaš stav po tom pitanju? **Hajdaš Budući da umjetna inteligencija još uvijek nije entitet. To je vrlo zanimljivo pitanje. Mogu vam reći jedan donekle sličan slučaj sa kojim možemo povući paralelu. Ako se netko sjeća makaka majmuna Narute. To je onaj majmun koji je uslikao selfie nenamjerno i postao je slavan po toj fotografiji sebe i različita društva za zaštitu životinja u jednom trenutku su tražila da on ostvari autorska prava jer je i živo biće, premda ne ljudsko živo biće. I jer je ta slika svugdje distribuirana, pa je u tom smislu i generirala ozbiljan profit. Međutim, makaka majmunu Naruti nije uspjelo da osigura svoja autorska prava. Ovo nije identičan slučaj, ali je zanimljivo kakav se stav zauzeo po pitanju nekoga tko nije ljudsko biće, a tko bi htio sačuvati autorska prava s obzirom da je generirao neki sadržaj. Na ovo pitanje nemam konkretan odgovor, jer je to nešto što bi trebalo podrobnije promisliti. Ali dok umjetna inteligencija ne bude pravni entitet u ovom smislu mislim da ona neće moći sačuvati autorska prava, nego eventualno netko tko ju je proizveo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovana kolegice malo prije ste me naveli kao jedinu osobu iz vladajuće većine u Saboru. Nisam tu je i kolegica Lipovac Pehar sa mnom bila, tako da čisto da se zna da je i Domovinski pokret u vladajućoj većini. Inače evo ja ću reći da je dobro da ste potaknuli ovu temu. Mislim da je ovo tema o kojoj treba govoriti i evo nek' to bude jedan prvi mali simbolični korak o popularizaciji ove teme u hrvatskom društvu, naravno prvenstveno u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem vam na otvorenosti za razgovor o umjetnoj inteligenciji. Budući da ste izrazito važan član vladajuće većine koji uvažava i svoje kolege iz Domovinskog pokreta. Ja se nadam da ćete uspjeti iskoristiti svoj veliki utjecaj da nagovorite i sve ostale članove vladajuće većine da izglasaju ovu Rezoluciju o umjetnoj inteligenciji u Hrvatskom saboru i da se time pokaže i odjelotvori ono što je sam predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković istaknuo u svom uvodnom govoru, da je na početku novog mandata spreman na konstruktivnu suradnju između vladajućih i oporbe, a to je navodno bila i ideja, barem javno izrečena gospodina Andreja Plenkovića. Evo s obzirom da imamo trenutno i one koji su članovi vladajuće većine, a koji se smatraju da je ovo bitno i važno nadam se da ćemo sada i u praksi vidjeti da je to slučaj. Hvala. Sljedeća replika kolega Nino Raspudić. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Više kao komentar. Područje u širem smislu u kojem se kreće današnja rasprava i o čemu govorimo a to je u najširem smislu informatika i računarstvo je područje u kojem se najviše u Hrvatskoj vidi raskorak između hrvatskih potencijala koji su golemi i onoga što se događa ili pripušta od strane vladajućih u praksi. Dakle, imamo fer koji je na svjetskoj razini, imamo neke informatičke firme koji doista igraju na svjetskoj razini. A s druge strane u pandemiji nam informatičke poslove ministarstvo naručuje od cvjećarnice koja se nikada prije nije bavila tim ili dobijemo neku aplikaciju Andrija koju nitko nikada nije koristio ili se dogodi jučer na KBC-u nešto što je potpuno nezamislivo, a što ne mogu objasniti drugačije nego kao što se na građevini kralo tako što se umjesto dvije tone stavi tona i pol betona da je ovdje rađen neki jeftini program ispod razine. Dakle, kako objašnjavate taj raskorak između hrvatskih istinskih potencijala na tom području i onoga što od toga realiziramo u praksi. **Hajdaš Objašnjavam to prije svega nedostatkom političke svijesti i odgovornosti u usmjeravanju trendova. Dakle, politika je ona koja bira takve projekte, koja ima poštene natječaje i koja omogućava najboljim stručnjacima da na razini ovoj kojoj vi govorite javnog sektora izabere i ljude i programe i projekte koji će moći hvatati korak sa današnjim vremenom i koristiti najbolje suvremene tehnologije. Očito to trenutno nije slučaj, pa i sama činjenica da tek sada govorim o umjetnoj inteligenciji u Hrvatskom saboru. I ovi svi nedavni događaji pokazuju da trenutna vlast nije prepoznala potencijal umjetne inteligencije, ali i sve ono što trebamo učiniti na svim ostalim razinama da bismo imali transparentno društvo koje bi ovo implementiralo na najbolji mogući način. Dakle, kriva je politika. Hvala. I posljednja replika kolegica Danijela Blažanović. Izvolite. i dotiče se svih nas u svim segmentima i obiteljskim i društvenim i poslovnim i nadam se da ćete se složiti da je to tolko komplicirano tako da ovaj dio gdje tražite da Sabor traži od Vlade kroz rezoluciju da se donese taj temeljiti sustavno razrađeni nacionalna strategija za prvo razdoblje do 2030., a zatim poslije do 2050. da je to po meni malo nemoguće izvedivo jer dok mi ovdje ovako raspravljamo i razgovaramo umjetna inteligencija već se daleko više razvija nego što možemo mi unaprijed tako nekako percipirati na koji način ćemo to regulirati. Tako da mislim da ti planovi strategije bi trebali biti kratkoročni i puno jasniji i mislim da sa jednim ovakvim mahom koji nije …/Upadica Hajdaš Dončić: Hvala./… pravno Što se tiče pravno obvezujućih akata mi smo donosili Deklaraciju o Ukrajini pa valjda nitko iz vladajuće većine ne misli da je ona bila suvišna. Dakle, postoje i deklaracije i rezolucije koje se donose na razini HS-a, HS-a, a koji imaju drugačiju ulogu nego zakoni, itekako su bitne i potrebe. Donosile su ih i druge zemlje i u ovakvim pitanjima koji hvataju korak sa današnjim vremenom. Što se tiče svega ostaloga, mi možemo raspravljati o tome i razgovarati s Vladom, dapače, kakav tip strategija i koliko dugoročnih ona smatra da bi bile ostvarive i primjerene i u tom smislu ja sam otvorena za konstruktivne amandmane od vladajuće većine da pronađemo jedan okvir oko kojeg bismo se mogli dogovoriti. Dakle, ja vas pozivam ako imate konstruktivan prijedlog oko ostvarivih i provedivih strategija što se tiče vremenskog roka da predložite i da zajedno usuglasimo jedan dokument koji će pokazati da je HS tu kada tu kada govorimo o umjetnoj inteligenciji da ima mišljenje. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Time smo završili sa replikama. Predstavnik Vlade nema dodatno obrazloženje, izvjestitelja odbora nema tako da možemo pozvati kolegu DAria Zurovca ispred Kluba zastupnika nezavisnih i Fokusa. Izvolite kolega Zurovec. Zahvaljujem. Nastavno na ovu jednu mogu reći dosta dobru raspravu, moram napomenuti kako je jedna dobra rečenica koju sam pročitao baš danas kako je generativna umjetna inteligencija parni stroj današnjice. Pa ajmo sada radi šire javnosti reći kako to danas funkcionira. Zamislite si crnu kutiju koju vi morate „utrenirati“ da nešto zna ili bolje rečeno zamislite si to kao sportaša i sportaš ima trenera, kolko je dobar trener, kolko su dobri resursi ili bolje rečeno kakva je ta infrastruktura u kojoj se može trenirati umjetna inteligencija toliko će u principu ona biti dobra. Trenutno se radi i razviju se modeli da ta umjetna inteligencija vjerojatno pomoću … procesora uči sama, ali to smo još daleko, daleko od takvih stvari. Ono što imamo danas, imamo manje-više jezične modele koje ja vjerujem da ste mnogi već isprobali, pa smo vidjeli i članke, pa neke i pošalice i slično i to za sada jako dobro funkcionira. Skužili ste isto tako ponekad i na svojim mobitelima, tipa vi pričate o Saboru, pričate o politici, pričate o modi i odjedanput vam izlaze oglasi. Zbog čega? Zato što tu imate reko bih čak možda neku vrstu tzv. primitivnog AI koja analizira ono što vi govorite i onda vam ponudi nešto temeljem vaših referencija. Isto tako danas se praktički umjetna inteligencija koristi i za generiranje slika, kao što možete vidjeti glazbe, video sadržaja pa čak evo i u gaming industriji je to postalo jako, jako popularno. U financijama, pogotovo na zapadu čak umjetna inteligencija bolje predviđa i analizira od svih analitičara. Vidite i virtualne učitelje, a medicinu imamo čak i sreće. A zbog čega imamo sreće? Postoje klinike poput Radiokirurgije Zagreb koja primjerice ima najnoviju tehnologiju vjerojvatno na svijetu, vjerovali ili ne gdje se testiraju Simensovi strojevi koji vam otklanjaju tumore. Osobno sam svjedočio tako nečemu tako da ta umjetna inteligencija ima i pozitivna načela i pozitivne primjere. Čak sam se sa nekim stvarima evo i upoznao da praktički kada vi napadate tumor da on bježi po vašem organizmu kao u elipsi i praktički može se upotrijebiti umjetna inteligencija na dobre načine. Isto tako već i određene tvrtke poput Microsofta imaju dodatne softvere koji se zovu kopilot, a isto tako za sve koji žele naučiti više imate jednu zanimljivu stranicu Elements of AI gdje je praktični besplatni tečajevi možete nešto naučiti. No svaki plus ima naravno i svojih minusa. Troškovi da bi se generirala uopće takva jedna umjetna inteligencija su uistinu ogromni. Kada čitate cifre po portalima ili po medijima to su doslovce milijarde. Velika infrastruktura, potrošnja energije … drastično, drastično velika, a da ne govorimo možda i ono što se možda tu i manje sada spomenulo, a to je kršenje autorskih prava, korištenje sadržaja koje u principu se ne bi smio koristiti i baš zbog toga nam ovakve rezolucije, a i ne samo rezolucije ni određene regule trebaju biti donesene unutar prvenstveno HS-a. Kada Kada govorimo o stranim državama, SAD je već sada krenuo regulirati baš korištenje umjetne inteligencije za sva područja osim za područja vojne primjene. Zbog čega? Naravno i zbog vojne strategije, ali i zbog drugih država koje naravno koriste i dalje umjetnu inteligenciju. Isto tako ta tvrtka Open AI koja je možda tu i najpopularnija, ona je primila jako puno tužbi pa smo mogli isto tako vidjeti da su i određeni glumci tužili da se koristi njihov glas, pa se automatski on pomaknuo tj. maknuo se sa tih platformi i onda smo vidli koji su tu problemi. Znači ako ste vi autori nečega umjetna inteligencija to od vas „ukrade“ to je nešto što se definitivno treba regulirati i naravno strogo zakonski i kažnjavati. Od svih tvrtki koje sam mogao naći mislim da jedino Financial Times se uspio dogovoriti oko korištenja podataka od strane Open AI-a. EU je već donijela Akt o umjetnoj inteligenciji, a kad smo već kod tih što dugoročnih, što kratkoročnih strategija postoje određena predviđanja do 2027.g. da će većina tvrtki, pogotovo unutar industrije koristiti umjetnu inteligenciju, i da, neka zanimanja će vjerojatno „nestati“. No osnova ekonomija govori da zanimanja nikada ne nestaju nego se transformiraju. Recimo da vama danas kaže vaš sin ili kćer da želi biti kovač, vi bi se vjerojatno začudili i rekli bi a dobro ok štogod te čini sretnim sve mi je u redu. No, realno danas potkove mogu raditi strojevi i ti strojevi isto tako mogu biti upogonjeni sa umjetnom inteligencijom, a opet te strojeve neko treba održavat, neko treba servisirati. Drugim riječima, ono što je nekoć bio kovač vjerojatno je danas strojar ili elektrotehničar ili bilo kakav mehatroničar. Sve u svemu umjetna inteligencija će ići dalje prema naprijed i koristit će se i dalje. Bilo je nešto govora i oko robotaxia, s obzirom da sam bio sobno na prezentaciji i da sam pratio taj dio, jedan dio tranše, pogotovo prve tranše europskih sredstava je kasnio prema samoj grupaciji, vezano za baš za razvoj robotaxia, a već vam se testiraju na području Grada Zagreba, možete ih čak i vidjeti u području oko Kvatrića i još nekih lokacija gdje sam ih vidio, a s druge strane ako ćete tu kasniti sa bilo kakvom isporukom takve tehnologije, da, novci se trebaju vratiti i sve ono štogod pravno slijedi treba biti odrađeno jer jednostavno to je jedini pravno ispravan način. Što se tiče i dalje tih vozila i korištenja umjetne inteligencije, pa mogli ste primijetiti da praktički svaki moderniji auto ima tolko elektronike da kad bi vjerojatno kihnula jedna žica unutra da sve ode da ne velik k vrapcu. Imate već asistente koji vam pomažu oko parkiranja, imate već isto tako određeni softver koji vam može predviđati određene stvari tako da prije ili kasnije ta autonomna vozila će doći na naše ulice. Daj Bože da mi tu budemo barem oko nečega pioniri. Nekad smo izumili i padobrane, pa je naš znanstvenik izmislio i razvio izmjeničnu struju, pa zašto ne bi jedanput i mi bili pioniri i oko ovoga. No sve u svemu i to ne bude bilo dobro ako nećemo imati dobar zakonski okvir i ako nećemo dobro regulirati stvari koje se tiču visoke tehnologije i primjene naravno toga. Tako da definitivno pohvaljujem inicijativu zastupnice Selak Raspudić, ovo je dobra stvar. Konačno da smo otvorili jednu temu koja se tiče praktički 2045. i 2050.g., a umjetna inteligencija će sigurno transformirati cijelu našu budućnost kao što nekada parni stroj, kao što je email i Internet, ovo je samo jedan next levl i trebamo se tome prilagoditi. Hvala vam svima.

za raspravu o ovakvim dokumentima i da mi možemo hvatati korak s vremenom ukoliko se na to odlučimo. Dvije stvari ovdje samo želim istaknuti, jedna se odnosi na bitnu činjenicu koja je nedovoljno prisutna u našoj svijesti, a pogotovo u svijesti djece. To je činjenica da virtualno okruženje koje je trenutno njihovo igralište za razliku od našeg klasičnog nije javno nego privatno. Dakle, taj virtualni svijet koji oni koriste kao što smo mi nekada koristili javni prostor u međusobnim razgovorima u parkovima i tome slično je privatan. TikTok, Facebook i sve druge društvene mreže su nečije. Što to znači? Da netko uvijek nadzire njihovo ponašanje i u prilici je čuvati svu razmjenu informacija koja se tamo odvija. A danas u svijesti djece koja su rođena u virtualnom okruženju više se to sve razmatra kao nešto što smo mi prije doživljavali kao opći prostor gdje se nešto jednom odvije ne pripada nikome, a poslije nestane. To više nije slučaj. I zbog toga je izrazito bitno da o ovome više javno razgovaramo, da oni znaju da tu kada je nešto nečije postoje ograničenja u ponašanju jer mogu zbog toga trpjeti posljedice. A da ne spominjemo cijelu onu jednu raspravu koja se vodi na razini TikToka gdje ga dozvoliti, a gdje ga zabraniti pa i na razini toga kakav sadržaj on potiče u našim zemljama, a kakav čuva za one zemlje iz kojih je potekao, što oblikuje umove naše djece, a što mi ovdje propuštamo i regulirati i o tome raspravljati. Dakle, to su izrazito bitne teme i tiču se naše budućnosti i mislim da tu možemo više razgovarati da ne idemo u one gore primjere toga da umjetna inteligencija to se trenutno pokušava na razini EU obuhvatiti zakonskom regulativom će potencijalno generirati i već to čini pedofilski sadržaj gdje su neslućene mogućnosti štete u jednom trenutku kada ona preuzima različite identitete i koristi ih da bi generirala takav takav tip sadržaja za djecu koja su u tom smislu iskorištena, a gdje je ona autor i onda pitanje posljedično pravne odgovornosti. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Replika nema tako da nastavljamo s Klubom zastupnika SDP-a kolegica Mirela Ahmetović. Izvolite. Poštovani predsjedavajući. Kolegice i kolege. Klub SDP-a i ja osobno načelno podržavamo Prijedlog Rezolucije o umjetnoj inteligenciji koju je predložila kolegica Marija Selak Raspudić. Mislim da nema relevantnog političkog subjekta u Hrvatskoj koji ne smatra važnim artikulirati probleme, izazove i posebnosti s kojima smo suočeni sve većom upotrebom umjetne inteligencije u svakodnevnom životu. U vremenima kada se fake news širi poput plamena, kada su društvene mreže Internet i sredstva komuniciranja dostupnija nego ikad smatramo da je potrebno usklađeno djelovati kao cijelo društvo kako bi se umjetna inteligencija koristila za stvarnu potrebu čovjeka i kako bi mu služila, a ne obrnuto da čovjek služi njoj. U tom kontekstu dobro je da Hrvatski sabor barem deklarativno podrži pristup u upravljanju umjetnom inteligencijom i da se kao najviše zakonodavno tijelo pobrine za njezinu zakonodavnu regulaciju. Pomalo mi je već smiješno da se Vlada Republike Hrvatske uporno poziva na regulaciju EU, pa tako i u ovom slučaju gdje su dali negativno mišljenje o ovoj rezoluciji. Kao da je dovoljno što je nešto propisano od EU, pa da onda mi dignemo ruke od toga, jer eto EU će se pobrinuti za to. Govorimo naravno o tome da se Vlada poziva na akt o umjetnoj inteligenciji koje je donijelo Vijeće EU 21. svibnja 2024. godine. I kao da nam nije važno da kao punopravna članica EU i mi damo svoj doprinos o temama koje mogu biti ili jesu od životne važnosti za građane EU, a o regulaciji tih tema ovisi i kvaliteta života svih Europljana pa i Hrvatica i Hrvata. Plenković i HDZ godinama govore o modernom suverenizmu kojeg provode. Ja ne vidim gdje ga provode, jer se i u pitanjima u kojima možemo izraziti ne samo suverenizam nego i zdrav razum i pokazati svima da nismo slučajno članica gospodarski i politički najvažnijeg saveza u svijetu. Prikazujemo kao vazali i kao narod nedorastao vlastitom promišljanju. Takvi argumenti Vlade na ovu Rezoluciju za mene su potpuno promašeni. I baš zato je dobro da raspravljamo o ovom pitanju, da zajedničkim snagama doprinesemo boljem razumijevanju upotrebe umjetne inteligencije kod što većeg broja ljudi, jer znanje i spoznaja o umjetnoj inteligenciji omogućit će nam i bolje razumijevanje prilikom njezinog korištenja, a samim time moći ćemo trasirati put ka njezinoj korisnijoj upotrebi nasuprot naravno onoj manipulativnoj i po društvo devijantnoj. Zato je bitno podržati ovakva nastojanja, jasno uz neke izmjene koje ćemo mi iz kluba SDP-a predložiti kako sam i najavila. Umjetna inteligencija mijenja naše živote i u budućnosti će ih mijenjati sve više. Zato se mi kao odgovorno društvo, ali i kao odgovorni predstavnici društva posebno u Hrvatskom saboru moramo potruditi odgovoriti na neka pitanja i dileme koje postoje u korištenju umjetne inteligencije. I nisu to samo etička pitanja već i pitanja rada, ravnopravnosti, sigurnosti, obrane, pravilne edukacije, zaštite podataka i privatnosti, zaštite autorskih prava. Tu želim jasno naglasiti kako nismo protiv upotrebe umjetne inteligencije i njezine primjene na medicinu, na obrazovanje, u borbi protiv klimatskih promjena, za održivo gospodarstvo, poduzetništvo itd. Ali jesmo za to da se njezino korištenje regulira i poboljša kako bi služila široj zajednici i kako bi stvarala jednake prilike. I sad ću povući paralelu sa društvenim mrežama. Kad su društvene mreže zaživjele svi su u tome vidjeli prednost da se ljudi lakše povežu, da lakše komuniciraju, da se virtualno druže. Međutim, u tom trenutku nitko nije vidio opasnost takvih mreža za kognitivni razvoj djece, ali i u teškim zloupotrebama koje će nastupiti godinama kasnije. Danas su društvene mreže kao što i sami znate glavni rasadnik teorija zavjera, ljudi se na njima međusobno vrijeđaju na najprimitivnije načine. Praktički su društvene mreže postale alati neostvarenih pojedinaca, primitivaca kojima je to jedini prozor u svijet i koji neometano drugima mogu nanositi štetu. Da ne govorim o tome kako su društvene mreže postale poligon za skupljanje osobnih podataka koji se obrađuju netransparentno i koji služe za transakcije koje se mjere u bilijunima dolara. Imali smo kampanje na proteklim izborima i svi smo u tim kampanjama sudjelovali. I ja bih vas pitala sve ovdje prisutne jeste li primijetili utjecaj algoritama na naše stranice. Dakle, do prije godinu dana pregledi, komentari i reakcije mjerili su se u tisućama, a malo pred izbore jedva da je postojala vidljivost i naravno poanta je bila da se vidljivost plati. Ironično je da su društvene mreže povezale ljude kako bi se ljudi još više otuđili od sebe i jedni od drugih, kako bi postali nasilni jedni prema drugima. Nejednakosti u svijetu pojavom društvenih mreža nisu nestale, dapače produbile su se na najgori mogući način gdje su bogati još više postali bogati, a obogatili su se na očaju, na gorčini i naivnosti onih najsiromašnijih. I upravo zbog takvih pojava umjetna inteligencija mora postati sredstvo kojim će se naši životi unaprijediti, a ne unazaditi. I osim rezolucije potrebno je donijeti i zakonodavne akte kojima će se regulirati odnos u poreznom i radnom zakonodavstvu kao i zaštita autorskih prava autora čiji će rad neupitno koristiti sustav umjetne inteligencije. Europska unija uvela niz financijskih obveza globalnim tehnološkim tvrtkama potrebno je iz naše perspektive donijeti pozitivne porezne propise kojima bi se financirali autori i intelektualno vlasništvo kako ne bismo došli do situacije u kojoj će umjetna inteligencija bez ikakve naknade dovesti do značajnog gubitka radnih mjesta. Također moramo uspostaviti nadzor izvornog koda umjetne inteligencije i skupova podataka za učenje umjetne inteligencije kako ne bi došlo do njezine zloupotrebe u širem okruženju što bi u ovako kompliciranoj sigurnosnoj i političkoj situaciji u svijetu značajno doprinijelo dodatnoj eroziji demokratskog poretka a osnažilo autoritativne i totalitarne sustave. Zato smo i podnijeli, odnosno podnijet ćemo dva amandmana na tekst rezolucije za koje smatramo da će doprinijeti širem razumijevanju problematike i to amandman o uspostavi nadzora izvornog koda umjetne inteligencije i skupova podataka za učenje umjetne inteligencije kao i amandman o obvezi donošenja novih poreznih propisa kojima bi se dio prihoda međunarodnih poduzeća koja pružaju usluge umjetne inteligencije u Hrvatskoj usmjerio za naknadu hrvatskim autorima kroz glazbene, audiovizualne, književne i druge autorske ustanove kojima je cilj poticanje razvoja autorskih djela i umjetničkog rada u Republici Hrvatskoj. Smatramo da će ovim amandmanima rezolucija biti potpuna, te će biti primjer i poticaj zakonodavnom uređenju na najvišoj razini poštujući integritet svake osobe koja će je koristiti u pozitivne svrhe, zaštitu slobode govora i pisanja, te adekvatnu zaštitu profesionalnog rada onih čiji će poslovi biti ugroženi sve većom upotrebom umjetne inteligencije. Svijet i tehnologija moraju ići naprijed, to uopće nije sporno, tehnologija je spasila mnoge živote, potaknula je kreativnost, proizvela inovacije, doprinijela je rastu blagostanja. Ali isto tako, tehnologija je samo oruđe u rukama čovjeka koji nije uvijek dobronamjeran i koji ju ne želi koristiti isključivo za korist čitavog čovječanstva. Primjer su i brojni hakerski napadi, a evo i jučer je naša najveća bolnica postala metom napada, tu su i ministarstva, agencije, itd., ubojita tehnologija sije smrt u Ukrajini i Gazi. Moramo biti svjesni da napredak svijeta u očima zločinaca nije prioritet, već prilika da oni svoje zle namjere pretoče u stvarnost zbog svoje koristi. Isto tako, umjetna inteligencija nije stvorena sama od sebe. Stvorio ju je netko tko od toga želi zaraditi. I to je legitimno i u tome nema ništa loše, ali postaje loše kada se podaci koriste u svrhu ekstremnog bogaćenja, a da od te nove tehnologije koja bi mogla biti na korist čitavom ljudskom roku, korist imaju samo malobrojni, pritom ne mareći za egzistenciju onih koji će njihovim izumom biti ugroženi. Umjetna inteligencija nije super-inteligencija i nikad ne smije postati nadinteligencija koja će upravljati čovjekom. Upravo obrnuto, čovjek treba upravljati umjetnom inteligencijom navodeći ju na široku korist za napredak čovječanstva, a to se može samo sustavnim i pravednim nadzorom koji neće počivati na stranačkim, državnim, poslovnim ili inim interesima, već interesima čovjeka i njegovom pravu da bude zaštićen i ostane slobodan od svih anomalija koje nove tehnologije nose sa sobom. I za kraj, kolegice Raspudić, jedna tehnička napomena, na 3. stranici gdje se poziva HS da usvoji ovu rezoluciju i predlaže svim institucijama, Vladi i ministarstvima, naveden je i središnji državni ured za demografiju i mlade. Naime, taj ured je prestao s postojanjem osnivanjem novog Ministarstvo demografije i useljeništva pa bi eto, zbog činjeničnog stanja to trebalo ispraviti, odnosno izbaciti. Jasno je da je tekst rezolucije pripremljen godinu dana, čini mi se, prije, danas se nažalost tek o njoj raspravlja, ali evo, neka bude potpuno aktualna i ukoliko ukoliko kolegica Selak Raspudić kao predlagateljica prihvati predložene amandmane Kluba zastupnika SDP-a, mi ćemo u tom slučaju podržati rezoluciju. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam kolegice Ahmetović. Intervencija, predlagatelj, kolegica Marija Selak Raspudić, izvolite. Ja se zahvaljujem kolegici Ahmetović na konstruktivnoj raspravi, ozbiljno promišljenim amandmanima koje ću rado razmotriti, a nadam se i uvažiti. U tom smislu želim istaknuti da vidim da ovdje ima doista prostora za raspravu i da su zastupnici, što mi je drago, zainteresirani da promotrimo sve posljedice umjetne inteligencije, a ne vidim ni primjedbe od strane vladajućih i mi jesmo u prilici, s obzirom da konkretan dokument nije sporan, a tema jest nadstranačka i nije ideološka da usvojimo zajednički jedan dokument s kojim bi se svi složili i koji bi pokazao da HS hvata korak s vremenom i pokazuje našim mladima da i promišlja teme koje se njih politički itekako tiču i koje ih intrigiraju, s obzirom da oni žive u tom okruženju koje mnogima od nas ipak stranije jer dolazimo iz jednog drugog vremena. Mislim da bi to bio bitan iskorak, ja sam otvorena i za amandmane vladajućih i mi bismo onda, ja bih prva u toj situaciji, kada bih vidjela da postoji volja da se suradnja provede u praksi, promijenila i retoriku prema tome što Sabor može učiniti i kako može surađivati s Vladom. Naravno, ta volja mora biti obostrana. Ako dokument nije sporan, što čekamo? Što čekamo? Gdje će postojati bolja prilika za suradnju? Ovo se, ovo je pitanje vladajućima. Otvorena sam za to da promislimo trajanje strategija i njihovu kratkoročnost s obzirom na izazove suvremenog vremena i imamo priliku doista da pokažete u praksi da želite surađivati s oporbom. A kako to rade ozbiljne zemlje i tu se nadovezujem na ono što je govorila kolegica Ahmetović i ona je doista u jednoj odgovornoj zadaći i sama sada kao predsjednica Vijeća za antikorupciju gdje može otvarati ove nove teme koje se tiču kibernetičkog kriminala i postaviti pitanje iz pozicije tog Vijeća nadležnim institucijama zašto imamo tako slabu razrješivost računalnih prijevara. Gdje, gdje šteka? Zašto ne možemo pronaći one koji ih čine? Koliko smo tu u sličnoj poziciji kao i ostale zemlje? Da li možda kaskamo i kako unaprijediti taj sustav. Što je činila Italija kada je bio u pitanju Chat GPT i zaštita osobnih podataka? Znači nisu sve zemlje čekale EU da bi ona došla sa svojom regulativom, ja ću ponoviti, ovaj dokument jest u skladu sa regulativom EU i svih drugih zemalja i svi drugih institucija s kojima Hrvatska surađuje. Italija je tada zamjerila Chat GPT-u nedostatak transparentnosti, nedostatak pravne osnove za obradu podataka, nepoštivanje načela točnosti, izostanak provjere godina i generalno kršenje načela tehničke i integrirane zaštite podataka. Skraćeno, Italija je natjerala Chat GPT da promijeni neke stvari kako njezini građani i njihova sigurnost ne bi bili ugroženi. Je li Italija tada došla i rekla, ja ću čekati što će EU? Ili Ili je prva pri implementaciji novih tehnologija stala i rekla, mi smo dovoljno kapacitirani da sada tražimo nešto od vas prije nego što vam dozvolimo da obrađujete sadržaj koji generiraju naši građani. E to je onako kako ja vidim Hrvatsku i ono što Hrvatska može. A sad ćemo vidjeti postoji li doista dobra volja i vladajućih i oporbe, da nešto zajednički donesu, a tiču se umjetne inteligencije. Replika nema tako da možemo nastaviti u ime klubova. Sljedeći u ime Kluba zastupnika Mosta, kolega Ivica Ledenko, izvolite. Poštovani predsjedavatelju, kolegice i kolege zastupnici. Od izuma kotača društvo je prilično uznapredovalo, to se možemo složiti, no mnogi su od ili ispod tog istog kotača i stradali. Živimo u dobu sveopće informatizacije i robotike, to nije sporno a umjetna inteligencija koristi procesuirane, nesagledive količine podataka. Globalne kompanije pak prednjače u razvijanju sustava umjetne inteligencije, a njihova prvotna zadaća je ipak profit kojeg počesto stavlja stavlja ispred etike. Stoga je posebice važno i bitno posložiti i nadzore i regulative, a držimo da rezolucija predložena od gospođe Selak-Raspudić ide u tom smjeru. Mnogi se stručnjaci sa polja informatičke tehnologije slažu oko toga da postoji svojevrsna trka da li će čovjek uspjeti pronaći mehanizme nadzora ili će umjetna inteligencija u sve većoj mjeri nadzirati čovjeka i njegove Razvoj digitalnih tehnologija i aplikacija na dnevnoj bazi nam olakšavaju živote, oni su dosta privlačni, a svjedoci smo da nam mladi naraštaji sve više društveni život zamjenjuju društvenim mrežama. Samim tim i utjecaj na tu mladu kategoriju ljudi je posebice velik. Ljudsku interakciju sve više zamjenjuju ona digitalna. Nezanemariv je i socijalni aspekt poglavito na radna mjesta i njihov utjecaj na to. MMF predviđa utjecaj na prosječno 40% radnih mjesta današnjice ovisno o stupnju razvoja svake pojedine države, stoga je u regulative potrebno uključiti i socijalne sigurnosne mehanizme. Sustav školovanja, obrazovanja već sad strateški treba osmisliti i odgovoriti na pitanje koje su to komplementarna zanimanja koja neće biti ugrožena rastućim razvojem umjetne inteligencije, a koja pak nisu i biti će njome ugrožena. Cjeloživotno obrazovanje postat će aktualnije više nego ikad. Kako će se Hrvatska uklopiti u jačanje digitalne infrastrukture i kapaciteta ovisit će ponajviše o nama samima i našoj spremnosti da članstvo u EU iskoristimo na najbolji mogući način. Razvoj umjetne inteligencije je tu, on je realan, ulazi u svaki dom, u svaki um preko sučelja koje svakodnevno koristimo. Na nama je prepoznati opasnosti i regulirati ih, te postaviti sigurnosne mehanizme, te iskoristiti njezin potencijal na rast i razvoj kako pojedinca, tako i društva u cjelini. I zaključio bih. Rezolucija koja je predložena jako je dobar okvir i podloga za donošenje zakonskih akata koje bi regulirale područje primjene umjetne inteligencije i stoga ćemo ga mi iz kluba Mosta podržati. Hvala. Evo intervencija u ime predlagatelja kolegica Marija Selak-Raspudić, izvolite. **Selak Zahvaljujem na podršci kolegama iz Mosta. Samo želim istaknuti da ovaj dokument nalaže Vladi Republike Hrvatske oko ovoga oko čega je govorio kolega Ledenko da poduzme korake, iskoriste sredstva relevantna za nacionalno obrazovanje radnika, za temeljne digitalne kompetencije i etičnost ovisno o potrebama u razvoju ili potrebama u korištenju sustava umjetne inteligencije, odnosno za konsolidiranje identiteta digitalno kompetentnog i etičkog radničkog sloja u Republici Hrvatskoj te osmišljavajući budućnost radnih mjesta, odnosno pravednih rješenja za radnike potencijalno zamjenjive sustavima umjetne inteligencije i odgovarajuća rješenja za postupke prijenosa, zamjene ili izbjegavanja gubitka radnog mjesta radi očuvanja efikasne nacionalne radne snage i izbjegavanja rasta nezaposlenosti i nezbrinutosti stanovnika što se pod okriljem Opće deklaracije o ljudskim pravima zrcali kao poštivanje ljudskog prava na rad, slobodan izbor zaposlenja, pravedne i primjerene uvjete rada i na zaštitu od nezaposlenosti mehanizmima racionalne primjene sustava umjetne inteligencije putem koje se neće potencirati digitalna podjela, društvena stratifikacija, izazivanje socijalnih kriza. Hvala. Nemamo replika, pa nastavljamo u ime kluba zastupnika. Sljedeći je kolega Gordan Bosanac ispred Kluba zastupnika Možemo! Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo i ispred kluba Možemo! rekli bi nekoliko riječi o prijedlogu ove rezolucije o umjetnoj inteligenciji. Prvo bih htio podsjetiti sve nas da umjetna inteligencija je sa nama pa već sada više od 60 godina, ali nikad do sada nije došla do ove faze realnosti i u stvari rekao bih interakcije sa homosapiensom da smo došli, da smo se svi doveli u situaciju da su potrebne puno strože i jače regulacije vezane za samu umjetnu inteligenciju. I treba se sjetiti, nećemo ni '41., ni '45. ali sigurno 1969. godine kada su znanstvenici na američkim sveučilištima uz podršku američkog Ministarstva obrane u stvari po prvi puta umrežili dva računala i na taj način im postavili neki temelj razvoja interneta. Trebalo je proći 20 godina kasnije da bi Tim Burns Lee u Cernu razvio, a ne razbio World Wide Web i na taj način učinio Internet i komunikaciju različitih računala a i ljudskih bića bržom, i na neki način izazovnijom za budućnost. Tada kada se '69. po prvi puta umrežila dva računala ili kada se '89. razvio World Wide Web nismo mogli ni sanjati u kojem smjeru će stvar otići dalje. Znači od slobode dostupnosti informacija, kulture i znanja preko komercijalizacija i on-line shopinga. Pretpostavljam da '69. on-line shopingu nismo mogli razmišljati do utjecaja na medijske sustave, ali isto tako utjecaja na rezultate izbora nekih stoljetnih čvrstih demokracija. Dakle, stvari su se uvelike promijenile i već i dan danas kada smo u ovoj situaciji, kada smo došli da moramo raspravljati i donositi regulaciju umjetne inteligencije vrlo vjerovatno ni dan danas ne možemo percipirati što će biti kroz 20 i 30 godina sa samom umjetnom inteligencijom. Znači tako je i sada sa novom dimenzijom umjetne inteligencije koja uz robotiku čini okosnicu tzv. četvrte industrijske revolucije. No, osvrnimo se na konkretnu rezoluciju. Mi ovu rezoluciju vidimo kao kompilaciju niza dokumenata koji su do danas rađeni na temu razumijevanja i upozoravanja o potencijalima, ali i mogućim štetnim učincima umjetne inteligencije. I mislimo da je ona dobra podloga za potrebnu raspravu koju evo i danas imamo u Hrvatskom saboru. Sam tekst rezolucije je vrlo obuhvatan, ali po nama i pomalo neprohodan za političku raspravu pa se s time možda gubi fokus na presudne promjene koje umjetna inteligencija donosi. Pretpostavljam da je ideja vodilja bila da se ide sustavno s namjerom da se eventualno nešto ne izostavi jer područje umjetne inteligencije danas uistinu grabi vrlo, vrlo široko i time se pokušava napraviti pregled svih mogućih područja u kojima umjetna inteligencija ima učinak. Međutim, za potrebe HS-a i urgentnosti koju ubrzani razvoj umjetne inteligencije posljednjih godinu i pol donosi, mi bismo predložili puno konkretnije mjere koje će moći stupiti na snagu što prije. Ono što nas brine o ovoj rezoluciji, a to je da po nama nedostaje kvalitetno tematiziranje dezinformacija te ulaganje u provjeru činjenica, istraživačko novinarstvo i medijski pluralizam. Znači ta priča oko fakenewsa koja se nama čini kao jedna od velikih prijetnji umjetne inteligencije često se dovodi nekako u korelaciju sa slobodom govora. Da li je sloboda govora širenje lažnih vijesti? E pa mi smo tu jasni. Nije. Kao što ni govor mržnje, po nama ne može biti sloboda govora, barem ne na teritoriju Europe i EU, možda u SAD-u može i zato bismo voljeli vidjeti da se rezolucija puno više ustvari fokusira i na na dezinformaciju i ulaganje u fact cheking odnosno u provjeru činjenica. Ono, konačno u ovom domaćem kontekstu, pitanje je onog koji bi trebali što prije raspraviti u Hrvatskoj, koje će to tijelo biti zaduženo za provedbu svih reformi vezano uz umjetnu inteligenciju, da li će to biti famozni AZOP koji se nekako nameće, a vidimo da postoji .../nerazumljivo/... pristup tome da to mora raditi HAKOM u RH. Ono što Ono što nas zanima, već u sljedećoj fazi koja mora doći jako brzo, na temelju kojih kriterija i argumenata će se donositi takva odluka? Kakve kvalifikacije i znanja trebaju imati osobe u takvim službama, od ravnatelja pa nadalje, koji će odlučivati i provoditi odluke i upravljati procesima. Iako rezolucija govori o posljedicama umjetne inteligencije na svijet rada, bitno je da radnici nisu prepušteni algoritamskom odlučivanju. Algoritamsko upravljanje radom treba biti transparentno, prikupljeni osobni podaci ograničeni u skladu s Općom direktivom o zaštiti podataka, a odluke o otkazu ili ukidanju korisničkih računa moraju imati ljudsku provjeru i mogućnost prigovora. To su sad te konkretne stvari koje mislimo da bi još trebalo naglašavati. Također, rezolucija ne govori o nevjerojatnim profitima digitalnih giganata i potrebama pravednijeg oporezivanja istih. Mislimo da pitanje poreza na abnormalne profite koji se dešavaju upravo temeljem zarada na umjetnoj inteligenciji, mora biti isto tako adresirano. Mi mislimo da je potrebno uvesti porez na digitalne usluge i digitalno reklamiranje, a prihode usmjeriti u razvoj medijskog pluralizma, istraživačkog novinarstva i kritičke medijske pismenosti. Nadalje, potrebno je osnažiti obrazovne radnike da ograniče upotrebu umjetne inteligencije u učionicama, ali da istodobno usvajaju znanja o umjetnoj inteligenciji i poučavaju učenike kako savjesno koristiti umjetnu inteligenciju. I još bi htjeli dati jedan pogled na cijelu priču oko umjetne inteligencije, a to je kako ćemo regulirati potrošnju električne energije i vode za uporabu treniranja i korištenja sustava umjetne inteligencije? Dakle poznata je činjenica, da bi se trenirali sustavi umjetne inteligencije, oni zahtijevaju iznimne, iznimne energetske inpute i da će porast, ustvari potrebe za energijom, pogotovo, naravno, za strujom, porasti do nekih nevjerojatnih brojki do 2030. u odnosu na 2024., tako da i tu dimenziju razvoja umjetne inteligencije treba imati na pameti. Podsjetio bih ono što je do sada Možemo! napravio po ovom pitanju, prva smo politička stranka koja je u potpunosti generirala političarku od strane umjetne inteligencije, ako je još niste upoznali, pozivamo vas da upoznate našu Nitkolinu. Ona živi na društvenim mrežama, trenutno živi na Instagramu, možete je naći pod radnim naslovom Nitkolina protiv gluposti. Isto tako, prva smo stranka koja je usvojila i donijela kodeks političkog komuniciranja u ovoj zadnjoj kampanji. Zašto nam je to bilo važno? Upravo zato da se borimo protiv lažnih vijesti koje su nažalost izdominirale u ovoj kampanji i ponovno ću podcrtati kako je ključno da u narednom periodu umjetnu inteligenciju nikako ne koristimo za proizvodnju i širenje lažnih vijesti. Mi smo se obavezali da nećemo stvarati, objavljivati i disimilirati lažne informacije o političkim suparnicima niti smo to radili. Isto tako smo rekli da nećemo koristiti farme botova za razliku od kolega iz HDZ-a, za lažno podizanje vidljivosti ili napade na protivnike na društvenim mrežama, a u slučaju kada su naše objave bile napadnute od strane HDZ-a farmama botova i lažnih korisničkih računa, isto smo isti čas objavljivali i pod tim objavama naznačili da su objave pod napadom. Ono što smo se posebno obavezali, da nećemo koristiti generiranje uvjerljivog lažnog sadržaja koji simulira izgled i glas stvarnih osoba bez njihovog pristanka. Znači to je isto neki minimum koji bi trebao biti zadan u budućnosti u, političkom, ali i u svakom drugom komuniciranju u RH. I sad samo malo da se vratimo o potrebi ili ne potrebi ove rezolucije. Ono gdje se ja djelomično mogu složiti sa mišljenjem Vlade i tu se malo ne slažem s kolegicom Ahmetović je da nakon što se usvojio Akt o umjetnoj inteligenciji u EU su se stvari dosta promijenile odnosno napravio se važan iskorak. ne o rezoluciji, ne o, znači radi se o uredbi EU, što onaj tko poznaje proces zakonodavstva EU, znat će da će se ta uredba automatski početi primjenjivati u RH, znači čak ne idemo ni sa direktivom kada bi mi morali dodatno razvijati neke zakone nego ono što je izglasalo Parlament, usvojilo Vijeće sada stupa na snagu i nastupit će do kraja, u sljedeće dvije godine potpuno u provedbu, ali već u prvih 6 mjeseci mi moramo kao Hrvatska napraviti zabranu sustava umjetne inteligencije koji predstavljaju neprihvatljive rizike. Znači već je sada zadatak na Vladi RH da krene detektirati da li u našim sustavima imamo takve komade umjetne inteligencije koji predstavljaju potpuno neprihvatljive rizike, odnosno to su visokorizični sustavi umjetne inteligencije. Onaj tko je proučio dobro akt, zna, ima, sad je dosta je kompleksan, ali imao je vrlo konkretne zahtjeve i mjere što on radi. Isto on naprosto gradira i svaki algoritam ili svaki proizvod umjetne inteligencije na neki način će ocjenjivati. Do koje mjere je taj proizvod, odnosno ta aplikacija, rizična, niskorizična ili visokorizična. Posebno ulazak umjetne inteligencije u kritičnu infrastrukturu, na primjer promet, obrazovni sustav, sigurnosne komponente proizvoda, zapošljavanje, privatne javne usluge, tijela kaznenog progona, upravljanje migracija i azilom, ulazak umjetne inteligencije u ta područja ovaj akt karakterizira kao visoko rizični potez i znači bit će potrebne dodatne kontrole i nadzori da bi se umjetna inteligencija tu mogla upotrebljavati. Ono što je neki nedostatak akta o umjetnoj inteligenciji EU da je ipak napravio jedan ozbiljni, ozbiljni izuzetak, a to je da je ostavio potpuno otvorena vrata i pandorinu kutiju u primjeni za pitanja nacionalne sigurnosti i naravno obrambena i vojna pitanja. Znači nema nikakve regulacije trenutno, odnosno ovaj akt to nije predvidio da se u tom segmentu procjenjuju rizici i da se na neki način pokuša vidjeti šta će se i u vojnoj industriji i industriji vezano za nacionalnu sigurnost dešavati sa razvojem umjetne inteligencije. bila je velika polemika oko toga, oko ovog face recognition u stvari prepoznavanja i segmetiranja ljudi zbog, putem njihovih izgleda i njihovih lica. To se sada dosta, dosta, dosta suzilo samo na one situacije koje su vezane u stvari za neka vrlo teška kaznena djela. Dakle, neće se moći na ulici, pa da se na taj način, pa da se putem toga prati naše ponašanje ili naše karakteristike pa da se onda to prodaje nekakvim drugim ili trećim tržišnim lancima. Evo tako bih htio naglasiti da ovaj akt je u stvari nešto što sada je tu na snazi, mi ga se moramo držati. Mislim ne moramo, pa će ići …/Govornik govori engleski, ne razumije se./… ali bi mi iz kluba zastupnika i zastupnica Možemo! htjeli vidjeti tko i kako će sada početi primjenjivati taj akt, jer evo prvi rokovi kao što sam rekao su za 6 mjeseci. Već je jedan mjesec otišao, pa su već i za 5 mjeseci. I za kraj, dozvolite mi samo nešto o čemu se kolegica Raspudić isto osvrnula što mislim da je dosta zanimljivo, a to je pitanje utjecaja umjetne inteligencije općenito na pravo na privatnost. I pitanje da li uopće možemo sebi mi ograničiti ili spriječiti to da smo ušli u neku novu fazu razvoja homosapiensa. Naime, privatnost je često interpretirana od strane pogotovo sigurnjaka kao nešto što ljudi imaju samo zato da bi nešto skrivali i prikrivali. I mislim da taj pristup privatnosti, da imamo privatnost samo da bi nešto skrivali je potpuno pogrešan pristup. Naravno možemo koristiti privatnost da bi nešto skrivali, ali privatnost je puno važnija zato što ona čini nas kao ljudska bića i u privatnosti imamo neki prostor da reflektiramo o sebi samima, imamo neko prostor da eksperimentiramo, imamo prostor da utvrđujemo svoje granice gdje ćemo stati, gdje nećemo stati. I u stvari bez tog prava na privatnost mi ne bi bili ono što jesmo. Ali pitanje privatnosti sa digitalnom revolucijom je u stvari već odavno narušena i to ne zato jer nam ju netko otima već zato jer civilizacija kroz digitalnu revoluciju se razvija na način da je stalno u sukobu sa privatnošću. I zbog toga kao što smo prije 10 000 godina doživjeli agrarnu revoluciju i prešli iz neke lovačko-sakupljačkog načina života na poljoprivrednu proizvodnju, to da smo bili dio prirode malo smo se izmaknuli od prirode i počeli gledati i upravljati prirodom to je itekako na nas utjecalo kao ljudska bića. Promijenile su se naše kognitivne sposobnosti, promijenila se naša fiziologija, naše interakcije međuljudski ono suživot, promijenili smo uveliko sebe kao homosapiens. Tako mi se sada isto čini da situacija sa tim da smo ušli u doba četvrte industrijske revolucije, da naprosto više nećemo moći, odnosno bit će gotovo pa nemoguće zadržati taj prostor svoje privatnosti. I to je pitanje u stvari svih pitanja koje je vjerojatno i etičko i filozofsko pitanje šta to znači za nas kao ljudska bića? Očito ćemo u 21. stoljeću morati na neki način se adaptirati na život u kojem će naša privatnost biti itekako, itekako limitirana. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Imamo intervenciju od predlagateljice. Izvolite kolegice Selak-Raspudić.

Zahvaljujem se na raspravi kolegi Bosancu. Evo vidite i sami koliko je teško napraviti jedan dokument koji bi zadovoljio sve standarde. Ovaj dokument je plod rada interdisciplinarno različitih stručnjaka iz humanističkog područja, ali i računarstva, ekonomije, prava i svih onih drugih djelatnosti koje zapravo se bave temom umjetne inteligencije i kojih se ona dotiče. Budući da sam i sama dijelom znanstvene zajednice na takav način sam i pristupila sastavljanju ovog dokumenta. Riječ je o temi kojom se ne bavim od jučer. Doktorirala sam na temi odnosa čovjeka i tehnike i to je bio prvi doktorat o trans humanizmu prije jedno 11, 12 godina. I 2 knjige koje sam napisala upravo se tiču odnosa čovjeka i tehnike, a posljednja odnosa čovjeka i tehnike u virtualnom okruženju. Međutim, ono što smatram bitnim je da mi ovdje ne samo sa ove znanstvene razine, nego i sa razine zakonodavnog tijela damo svi doprinos kvaliteti jednog dokumenta koji bi omogućio da Hrvatski sabor na načelnoj razini zauzme stav o umjetnoj inteligenciji. U tom smislu ja sam itekako otvorena za vaš konstruktivni doprinos konkretnom dokumentu kako bismo imali jedan sadržaj koji bi obuhvatio što veći spektar tema i koji bi nas sve mogao zadovoljiti, a smatram da je to moguće. Jer ako je više od 10 stručnjaka koji su radili na ovom dokumentu moglo pronaći zajednički okvir, pa je na kraju izašao i ovakav prijedlog rezolucije. Ako vidimo da postoji ovoliko slaganje i vladajućih i opozicije oko temeljnih stvari u dokumentu onda vjerujem da i sa vašim doprinosom možemo imati doista jedan kvalitetan dokument. Što se tiče nekih tema koje ste ovdje naznačili ono što smatram bitnim, a dotiče se i sama rezolucija toga je načelo transparentnosti što podrazumijeva za dionike laku utvrdljivost i sljedivost komponenti i procesa razvoja, uvođenja upotrebe regulacije i evaluacije sustava umjetne inteligencije i pristup podacima koji se koriste prilikom rada, dostupnost informacija o sustavima umjetne inteligencije i procesima njihove obrade i primjene podataka, postojanje metode prikupljanja, korištenja, dijeljenja, pohranjivanja i brisanja podataka u skladu sa državnim, međunarodnim zakonom, adekvatnu i frontalnu lako razumljivu i jasnu korisničku obaviještenost o radu i interakciji sa sustavima umjetne inteligencije, učincima i razlozima za sustav umjetne inteligencije, mehanizmima aktivnog upućivanja korisnika u prijelaze i situacija kada među djeluje sa osobom, u situacije kada među djeluje sa umjetnom inteligencijom i obratno. To posebno naglašavam zato što ćemo sve češće biti u situaciji da naši građani pogotovo oni starije životne dobi koji nisu upućeni uopće ne znaju koga su dobili i kada rade nešto sa onima koji su u državnoj, javnoj upravi je li to doista čovjek ili je to neki sustav umjetne inteligencije. I tu stvari moraju biti postavljene na transparentan način. I mi bismo se kao Hrvatski sabor na to trebali obvezati pogotovo uvažavajući činjenicu da ovaj dokument je bio predložen predložen i prije samog akta. Akt jest donesen, ali kao što ste i sami istaknuli za njegovu punu primjenu treba proći određeno vrijeme od pola godine pa do dvije godine, tako da on neće još uvijek zaživjeti. Zaživjet će u budućnosti a to ne sprječava Hrvatski sabor da već sada zauzme načelni stav koji bi onda bio preduvjet i za svu drugu regulativu. Osobno sam predložila i izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju koje bi išle prema regulaciji korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u odgojno-obrazovnim ustanovama. Dakle, treba postojati čitav niz i drugih dokumenata, ali krenimo prvo na načelne razine. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Imamo dvije replike na vašu intervenciju. Prva je kolegica Marijana Puljak. Izvolite kolegice Puljak. Hvala. Evo pričekat ću kolegicu da se vrati. Dakle ovdje govorimo o umjetnoj inteligenciji, je li umjetna inteligencija prilika ili prijetnja za naše društvo. Mislim da ono moramo na neki način prihvatiti i napraviti jednu ravnotežu. Dakle, svakako je se ne trebamo bojati, ona je svakako prilika za razvoj našeg društva. Ali je na pravi način je li trebamo i regulirati i nadzirati. Kao što smo ono vidjeli Vlada je rekla neće donositi strategiju, donosit će nacionalni okvir, međutim nisu dali nikakve rokove. Na neki način žele reći da je ova rezolucija nepotrebna jer eto europski akt koji je donesen 21. svibnja, pa primjenjivat ćemo ga. Čemu ova rezolucija? Evo kako odgovarate na taj njihov stav? Hvala. **Hajdaš Prije godinu dana ova Vlada je isto tako rekla da je ova rezolucija nepotrebna jer će Europska unija donijeti akt, a sada kaže jer je donesen. Dakle, nije u pitanju sam dokument nego je bilo u pitanju iščekivanje EU da ona rukovodi svim procesima što nije njezina zadaća. Ovaj akt, ova rezolucija je u suglasju sa aktom umjetne inteligencije EU. Dakle, nije protivna njemu i brojnim drugim dokumentima koje uzima u obzir i putem kojih je kreiran njezin sadržaj. Dakle, tu nema ništa što je u koliziji. Dapače ovo bi pokazalo da već sada ne čekajući cijeli zakonski okvir od pola godine pa do dvije godine mi primjenjujemo i prihvaćamo kao Hrvatski sabor ono na što nas obvezuje obvezuje akt o umjetnoj inteligenciji EU. Dakle, nema nikakvog razloga za čekanje, niti vazalskim odnosom Hrvatskog sabora u odnosu na EU. Gordan (Možemo!)** Zahvaljujem. Pa da ja bi se, to što je akt donesen slažem se da to ne mora biti nužno ono da se ne rade neki iskoraci u Republici Hrvatskoj. Jer mislim da i u sam akt koji stvarno jako široko regulira i vrlo detaljno neke stvari mislim da ima prostora da i mi napravimo neke iskorake iskorake dodatno. Pričao sam na primjer o prostoru vezan za nacionalnu sigurnost i obranu itd. No, ono što sam vas htio pitati i hvala vam na pojašnjenjima nakon ove moje rasprave niste mi jedino dali fitback na ovaj dio što je nama dosta važan vezano za širenje lažnih vijesti ili fackt cheking provjeru informacija. to na neki način vidite kao ono važan integralni dio ove rezolucije koju predstavljate? I ako, zašto nema više o tome u samoj rezoluciji. Ne? **Hajdaš Oko tog pitanja uvijek se poteže jedno dodatno pitanje, a tko će čekirati same chekere. Dakle, vrlo je bitno ovdje i odrediti do koje mjere onaj tko određuje što je istina, što je laž u virtualnom prostoru, pa time i limitiram širenje određenih informacija može imati tu slobodu i na čemu je on temelji. U tom smislu ako vi imate nekakav konstruktivan prijedlog koji ne bi zadirao u slobodu izražavanja i onda limitiranja onih koji možda nisu u skladu sa nečim u ovoj virtualnoj sferi ako to možete na kvalitetan način formulirati ja sam spremna razmisliti o tom prijedlogu, o njegovom uvrštavanju u navedenu rezoluciju. Ali podsjećam da isto tako treba imati u vidu i naličje fackt checkera u smislu toga da se oni mogu politički koristiti i zloupotrebljavati da bi limitirali političke neistomišljenike. Ako vi to možete formulirati na dovoljno slobodan način da ne šteti

Poštovani potpredsjedniče, poštovani gospodine Gršić, poštovane kolegice i kolege. Evo ja govorim ispred kluba HDZ-a, ali ipak moram naglasiti da sam ja član Hrvatske demokršćanske stranke i evo po prvi put imam priliku govoriti na ovaj način. Zapravo nije po prvi put. Zadnji put sam govorio na ovaj način prije 6 godina, prije 6 godina. Dakle, tema umjetne inteligencije. Prvo ću se osvrnuti malo na ono što su kolege prije mene govorili. Kolega Bosanac je rekao kako je HDZ, odnosno pripadnici vladajuće većine kako su iznimno vješti u korištenju umjetne inteligencije, botova i ostaloga, a kolegica Selak-Raspudić je rekla da pripadnici vladajuće većine, s naglaskom na HDZ-ovce nemaju pojma o umjetnoj inteligenciji pa nek se malo dogovore je li imaju pojma ili nemaju pojma, je li to koriste ono jako dobro ili ne koriste, čisto da naši gledatelji koji prate ovu sjednicu ne budu u nekakvoj nedoumici. Kad govorimo o umjetnoj inteligenciji, ona privlači jako veliku pozornost javnosti upravo zbog toga što je nepoznata i što je prijetnja. Dakle izazov je, kako je kolegica Selak rekla, ali je i prijetnja i to kakva prijetnja, može biti ona fatalna prijetnja, dakle autori, ljudi koji rade na umjetnoj inteligenciji, čak njih 10% govore da, moguće ovo bude prijetnja koja će sutra dovesti do instinkcije znači čovječanstva, što nije nemoguće i upravo zbog toga ovome pristupamo sa jako velikom pažnjom, sa jako veliko radoznalošću, što je dobro. Kad govorimo o pravnom okviru u Hrvatskoj, moramo naglasiti pojasniti hrvatskoj javnosti, što možda jako malo između redaka danas izgovoreno kako je u Europskom parlamentu odnosno EU je donijela Akt o umjetnoj inteligenciji, jedan od ljudi koji je radio na tom materijalu je bio i europarlamentarac Karlo Ressler koji je bio i izvjestitelj. Ja pozdravljam da se o ovoj temi govori u HS-u, ali moram reći da nakon što taj Akt o umjetnoj inteligenciji dođe na snagu i nakon što se implementira u punoj mjeri, mi ćemo u Hrvatskoj definitivno naše zakonodavstvo trebati prilagođavati na jedan kvalitetan način, jedan sveobuhvatan način i to je ono što nas očekuje i sljedećem razdoblju. Prosječan čovjek zapravo nema pojma što je to umjetna inteligencija osim ljudi kojima to treba u poslu, opća populacija o tome zna jako malo i gotovo ništa. Danas, pripremajući se za ovu raspravu, a nije to po prvi put da radim, ja sam iskoristio umjetnoj inteligenciji da mi pripremi raspravu pa mi je u otprilike u dvije minute sam pripremio 1, 2, 3, 4, 5 rasprava, 5 petminutnih rasprava na ovu temu. Ponovit ću, u minutu, 5 rasprava. Evo, ajmo, evo možda je ova interesantna rasprava evo pokušat ću se sažeti, poštovane kolegice i kolege, u našoj raspravi o umjetnoj inteligenciji korisno je povući paralele s povijesnim razvojem drugih značajnih tehnologija kako bismo bolje razumjeli potencijale i rizika kojima se suočavamo. Razmotrimo nekoliko primjera, vatru, električnu energiju i nuklearnu energiju, vidite kako umjetna inteligencija domišljata. Pa kaže, vatra, vatra je jedna bila od prvih tehnologija koje je čovječanstvo usvojilo, donoseći sa sobom brojne koristi. Omogućila je kuhanje hrane, grijanje, zaštitu od grabežljivaca i razvoj metalurgije. Međutim, vatra je također, imala destruktivan potencijal, nepravilna uporaba ili nehotične nesreće mogle su dovesti do požara koji su uništavala naselja i uzimali ljudske živote. S vremenom smo naučili kontrolirati vatru, ali njezin dvojaki karakter, kao korisna alatka i potencijalna prijetnja ostaje relevantan i danas. Ajmo dalje, što kaže umjetna inteligencija u par sekundi nakon što je pitaš. Električna energija s razvojem električne energije došao je ogroman napredak u industriji, medicini, komunikaciji, svakodnevnom životu. Elektrifikacija omogućila je rast urbanih centara i napredak tehnologije no poput vatre i struja donosi rizike. Strujni udari, požari zbog kratkih spojeva, ekološke posljedice proizvodnje električne energije su samo neki od primjera negativnih aspekata. Društvo je razvilo sigurnosne standarde, regulacije i infrastrukturu kako bi minimaliziralo ove rizike. nuklearna energija, nuklearna energija posebno u obliku nuklearnog oružja predstavlja možda najdramatičniji primjer tehnologije koja donosi ogroman potencijal za korist, ali i za katastrofu. Nuklearna energija može pružiti čistu i učinkovitu energiju, ali upotreba nuklearnog oružja stvorila je prijetnju globalne devastacije. Hladni rat je pokazao koliko je važno imati stroge kontrole, međunarodne sporazume i mehanizme za sprječavanje zloupotrebe. I na koncu, umjetna inteligencija. Kaže, ali evo, a pročitat ću sve opet, je li, umjetna inteligencija je potencijal koji je neusporediv s vatrom, električnom energijom i nuklearnom tehnologijom. Može nam donijeti nevjerojatne koristi, od medicinskih otkrića do ekonomskih, obrazovnih inovacija, međutim, prijetnje su također, značajne. Umjetna inteligencija može donijeti do masovne nezaposlenosti, narušavanja privatnosti, cyber napada i širenja dezinformacija. Možda je najveća prijetnja je potencijalna pojava singulariteta, točke u kojoj bi umjetna inteligencija mogla nadmašiti ljudsku inteligenciju i postati nepredvidivo moćna, čak i opasna. I onda dalje kaže, umjetna inteligencija sama o sebi. Neki stručnjaci upozoravaju na mogućnost da bi nekontrolirana umjetna inteligencija mogla predstavljati egzistencijalnu prijetnju čovječanstvu, ako umjetna inteligencija postane sposobna za samostalno donošenje odluka i djelovanje izvan ljudske kontrole, posljedice bi mogle biti katastrofalne. Ova potencijalna prijetnja zahtijeva ozbiljno razmatranje i djelovanje. Dakle ovaj tekst je napisan od strane umjetne inteligencije u potpunosti. Sa jednom rečenicom i to pazite, najjednostavniji, onaj besplatni, mi kažemo mukti Chat GP 3, 3, znači ne četvorka koja se plaća nego onaj najjednostavniji, imate ga, skinete ga na mobitelu i u 5 sekundi vam on napiše ovaj tekst, ovu analizu. Primjena umjetne inteligencije je stvarno jedna velika prijetnja jer ako sutra, a o tome npr. Sam Altman govori više puta, al' ne samo on nego i drugi ljudi koji su radili na razvoju umjetne inteligencije, ako se ti računalni programi, ti softveri u kombinaciji sa hardverom razviju do te mjere da su hajdemo to reći jednostavno pametniji od čovjeka u jednom trenutku imamo promjenu uloga u našem svijetu, potpunu promjenu uloga. Kad je netko veći, jači, kad je netko pametniji, a netko manje pametan i glup, dakle sami znate kako to uglavnom funkcionira. U tom trenutku kad se taj singularitet dogodi, ako se dogodi neki govore što bi za dvije godine, neki za pet, neki za 20, neki za 30, neki za 50 e onda imamo nešto o čemu nismo mogli niti sanjati. Kad govorimo o zakonodavstvu danas imate auto GPT, odnosno taj program koji je razvio open eai koji vam može u potpunosti napisati prijedlog zakona, u potpunosti. Neki ga već koriste u nekim državama bez greške bolje nego i pripremiti bilo koji zakon od bilo kojeg ministarstva. Znate u koliko? U par sekundi. Gledali smo prije par dana kako je naš Rimac pokušao dovesti onaj robot taksi na pozornicu. I to je pokretano umjetnom inteligencijom, dakle i ti taksiji. Sutra će se voziti po Zagrebu i drugim europskim gradovima, znači a uz pomoć umjetne inteligencije. Dakle, o ovoj temi treba govoriti, treba biti na oprezu a jedan argument u prilog tome je što su neke države poput Kine uvele i posebna ministarstva koja se bave isključivo umjetnom inteligencijom. Moja je ideja bila da se napravi možda i pododbor kroz Odbor za informiranje ili kroz Odbor za znanost i obrazovanje koji bi se bavio samo ovom temom. Na žalost Hrvatska je mala država i ona će tu slijediti one velike države slijedeći EU, tako da samo pratimo što se događa na svjetskom planu i hajmo i mi tim putem. Živimo u svakom slučaju u zanimljivom vremenu, živimo u vrijeme kada se evo stvari mijenjaju u trenutku. Ja sam isto bez obzira na sve optimist i siguran sam, siguran sam vjerujem da će ova najnovija, najmodernija tehnologija ipak isključivo doprinijeti kvaliteti života, a ne ugroziti život na našem planetu. Ali kako inteligencija može biti ovako i, kako može biti i duhovita, ali čak ni samo duhovita nego evo pazite ovo. Ja sam jutros postavio pitanje o umjetnoj inteligenciji i sljedeće. Reci mi nešto o sukobu Bože Petrova i bračnog para Raspudić oko sastavljanja liste za Europski parlament. I onda on meni kaže, ovako mi kaže chat GBT. „Kontekst razvoj svađe, očekivanje i ambicije Marija Selak-Raspudić i Nino Raspudić su istaknuti članovi Mosta, a Marija je izrazila ambiciju da bude kandidatkinja za Europski parlament. Da, zatim očekivanja su bila da će imati značajnu ulogu sastavljanje liste Mosta za predstojeće izbore za Europski parlament. Dalje, pod dva. Sastavljanje liste. Božo Petrov kao lider Mosta imao je ključnu ulogu u sastavljanju liste kandidata, došlo je do nesuglasica između Petrova i Selak Raspudić oko konačne liste pri čemu se Selak-Raspudić osjećala isključenom iz odlučujućeg procesa. Pod tri. Navodna prevara. Marija Selak-Raspudić javno je optužila Božu Petrova da je izigrao u vezi sa sastavljanjem liste. Tvrdila je da su dogovori unutar stranke bili prekršeni i da nije bila obaviještena o ključnim odlukama što je smatrala direktnim udarcem na njenu političku karijeru i ambicije. Četvrto reakcija Bože Petrova. Božo Petrov je negirao optužbe tvrdeći da su sve odluke donešene transparentno i uz konzultacije sa članovima stranke. Unatoč tome sukob je doveo do javne polemike i nesuglasica unutar stranke što je oslabilo njihovu koheziju pred izbore. Posljedice. Sukob je rezultirao povećanim tenzijama unutar Mosta s mogućim dugoročnim posljedicama za stranačku dinamiku i jedinstvo. Mediji su široko izvještavali o ovoj svađi što je dodatno narušilo javni image stranke. I za kraj svađa između Bože Petrova i Marije Selak-Raspudić potpomognuta angažmanom njenog supruga Nine Raspudića oko sastavljanja liste za Europski parlament otkrila je unutarnje napetosti, nesuglasice unutar Mosta. Tvrdnje o prevari, izigravanje dogovora dodatno su pogoršale situaciju stavljajući stranku u nestabilnoj poziciji pred važnim izborima.“ Dakle, samo jedno pitanje. Ovaj najjeftiniji ovaj besplatni zapravo chat GPT tri evo reci mi nešto o sastavljanju liste u Europski parlament, probajte, baš je fora. Ali ja mislim da je zapravo fer napisao kako je. Zar ne? Hvala. U ime Kluba zastupnika CENTRA i Nezavisne platforme sjevera govorit će poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite.

kolegice i kolege vidjeli smo što radi prirodna inteligencija za saborskom govornicom, a sada vratimo se temi umjetne inteligencije. Dakle, danas raspravljamo o rezoluciji kolegice Selak-Raspudić, o rezoluciji o jednoj od najvažnijih tema našeg vremena koja zaista ne zaslužuje izrugivanje, a to je umjetna inteligencija. Dok stojimo ja bih rekla na pragu novog tehnološkog doba mnogi se pitaju, je li što nam donosi budućnost sa umjetnom inteligencijom, mnogi strahuju da će umjetna inteligencija preuzeti naše poslove, drugi se brinu zbog privatnosti i etičkih pitanja. Ja danas evo želim poručiti, zapravo upravo suprotno od onoga što je kolega iz kluba HDZ-a rekao i kažem da se ne trebamo bojati umjetne inteligencije. Umjesto toga trebamo je prihvatiti kao nevjerojatnu priliku za unapređenje našeg društva i gospodarstva. Rekao je kolega evo da je, kolega u Europskom parlamentu Resler radio na donošenju europskog akta o umjetnoj inteligenciji. Moram reći evo da sam i osobno kolegu Reslera kontaktirala nekoliko puta i predlagala mu da ovdje u Saboru organizira jednu prezentaciju i prije donošenja samog akta upravo za saborske zastupnike da bi im približio što to točno je i da bi im na neki način i umanjio strahove je umjetne inteligencije, iako je kao pozitivno odgovaralo ali evo nije došlo do realizacije tih prezentacija. Isto tako sam predlagala i u Saboru da organiziramo recimo na nekoliko računala na kojima bi saborske zastupnike učinili i dostupni. Ima jedan on-line, besplatni on-line tečaj elements of ai kojeg promovira i Udruga CROAI pomoću kojeg bi saborski zastupnici učili o osnovama umjetne inteligencije. Još uvijek se nadam da ću taj prijedlog uspjeti realizirati možda na novoj lokaciji u rujnu. Dakle, ova rasprava ovdje nije samo akademska, ona je zaista ključna za budućnost Hrvatske i svakog njenog građanina. Želim ovdje na početku sa ovog mjesta možda i približiti malo jednostavnijim rječnikom građanima što je točno umjetna inteligencija, njen značaj za razvoj društva, trenutnu situaciju u svijetu i možda i predložiti neke stvari kako Hrvatska može izgraditi neku svoju strategiju za umjetnu inteligenciju. Kao što sam rekla ja je osobno ne smatram prijetnjom, onda je prilika za razvoj naravno uz potreban oprez i mjere nadzora. Dakle, umjetna inteligencija obuhvaća širok spektar tehnologija koje omogućuju računalima da obavljaju zadatke koji obično zahtijevaju ljudsku inteligenciju. To uključuje prepoznavanje govora, donošenje odluka, vizualnu percepciju, prevođenje jezika i sustavi koriste algoritme i podatke za učenje, prilagodbu, poboljšanje performansi kroz vrijeme. Ukratko AI omogućuje strojevima da misle i djeluju na načine koji su prije bili mogući samo za ljude. Poduzetnici start up scena već koriste umjetnu inteligenciju kako bi ubrzali inovacije, poboljšali efikasnost. Ona omogućuje tvrtkama da analiziraju ogromne količine podataka u kratkom vremenu, identificiraju trendove, donose informirane odluke. Start upovi koriste umjetnu inteligenciju za razvoj novih proizvoda i usluga često sa minimalnim resursima što im omogućuje brži rast i širenje. Mediji i komunikacije danas također su značajno profitirali od AI tehnologija. Ona može analizirati korisničke preferencije, pružiti personalizirane personalizirane sadržaje čime povećava angažman i zadovoljstvo korisnika. Na društvenim mrežama algoritmi pomažu u moderiranju sadržaja, prepoznavanju dezinformacija i pružanju relevantnih preporuka. Mladi ljudi danas brzo usvajaju nove tehnologije, njihova sposobnost prilagodbe i učenja novih vještina je zaista ključna za budućnost Hrvatske s odgovarajućim obrazovanjem i podrškom naši mladi zaista mogu ili već jesu ja bih rekla i lideri u AI inovacijama. Kad govorimo o umjetnoj inteligenciji i hrvatskom gospodarstvu Hrvatska se jel' tradicionalno oslanja na turizam. Je li to nam je najznačajnija gospodarska grana, ali umjetna inteligencija može pomoći i diverzifikaciji našeg gospodarstva i stvaranju novih industrija. Evo na primjer. Evo ako govorimo već o turizmu umjetna inteligencija može personalizirati iskustva turista putem preporuka temeljenih na njihovim interesima, optimizirati upravljanje turističkim resursima, poboljšati markentiške strategije kroz analizu podataka u turističkim preferencijama Na primjer u poljoprivredi može optimizirati poljoprivredne procese kroz preciznu poljoprivredu koja koristi podatke za poboljšanje prinosa, smanjenje otpada. To može povećavati produktivnost i održivost naše poljoprivrede. U zdravstvu na primjer može revolucionirati revolucionirati medicinsku dijagnostiku i liječenje, omogućiti brže i preciznije dijagnostičke postupke, te personalizirane terapije, a i sustavi mogu analizirati velike količine medicinskih podataka, prepoznati obrasce i pružiti liječnicima ključne uvide koji mogu spasiti život. U obrazovanju umjetna inteligencija može prilagoditi obrazovne programe individualnim potrebama učenika, omogućiti personalizirano učenje i podršku. To može pomoći učenicima da brže i efikasnije usvajaju znanje. U transportu, evo vidjeli smo razvoj autonomnih vozila da sad ne komentiramo ovu nedavnu prezentaciju čega je to bila prezentacija još ćemo čuti. Energetika, umjetna inteligencija može optimizirati potrošnju energije, unaprijediti energetske mreže i pomoći u borbi protiv klimatskih promjena putem preciznih predikcija i optimizacije resursa u industriji i gospodarstvu općenito može povećati proizvodne procese, povećati efikasnost i stvoriti nove poslovne modele što može rezultirati rastom i stvaranjem novih radnih mjesta. Dakle, sve ove prilike neće biti moguće bez kvalitetnog obrazovanja. Naš obrazovni sustav mora se prilagoditi kako bi pripremio mlade za budućnost u kojoj će umjetna inteligencija igrati ključnu ulogu. To uključuje uvođenje novih kurikuluma za programiranje podatkovne znanosti, etiku u umjetnoj inteligenciji, kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje radne snage također su ključni za održavanje konkurentnosti naše zemlje. Ispričat ću jednu priču koju sam čitala nedavno. Prije jedno možda čak već i desetak godina u Danskoj Sindikat metalnih radnika održao je pressicu i predstavnik, čelnik je li sindikata hvali se kako Danska uvodi sve više i više robota i kako su ponosni na Dansku koja robotizira svije procese. Nakon toga novinari pitaju predsjednika sindikata pa zar to neće, zar roboti neće ukrasti vaše poslove, je li ostat ćete bez posla baš vi ono radnici u metalurgiji. A čovjek odgovara, evo možete guglati i naći, naći i tu pressicu i odgovor. Čovjek odgovara ne, mi se ne bojimo novih tehnologija. Oni koji se boje novih tehnologija ti ostaju, ti zapravo gube korak sa razvojem, ti ostaju nazadni, a naši radnici zaposleni u metalurgiji proći će edukacije, proći će sustave doškolovavanja, preškolovanja i naučit će koristiti novu tehnologiju, otvorit će se nova radna mjesta sa novim znanjima i mi ćemo u tome sudjelovati, dakle to je jedan mindset u Danskoj kojega mi moramo kad-tad prihvatiti ovdje u Hrvatskoj ako mislimo sudjelovati u modernom životu. Il evo recimo danas se suočavamo u Hrvatskoj s nedostatkom radne snage, mnogi visokoobrazovani mladi napuštaju Hrvatsku u potrazi za boljim prilikama, umjetna inteligencija može pomoći i preokrenuti ove trendove, razvojem novih industrija temeljenih na umjetnoj inteligenciji možemo stvoriti visokokvalitetna radna mjesta koja će zadržati našu talentiranu radnu snagu u zemlji, a one neke rutinske poslove umjetna inteligencija može automatizirati oslobađajući ljude da se fokusiraju na kreativnije i složenije zadatke, što može na kraju povećati i zadovoljstvo poslom i produktivnost. Da, Europa je donijela 21. svibnja akt o umjetnoj inteligenciji, to je jedan iskorak Europe, dakle prvi jedan svjetski akt o umjetnoj inteligenciji, možemo reć i povijesni akt ili i zakon predstavlja sveobuhvatan regulatorni okvir za i tehnologiju u EU sa nekoliko ključnih značajki, klasifikacijom rizika, strogom regulacijom visokorizičnih sustava, transparentnost dakle obveza da korisnici budu informirani kada komuniciraju sa umjetnom inteligencijom, sustavno s umjetnom inteligencijom, strogi zahtjevi za upravljanje podacima kako bi se osigurala kvaliteta i osnivanje nacionalnih nadzornih tijela i Odbora za nadzor i provedbu pravila europskog akta, dakle Ured za umjetnu inteligenciju osnovan je u veljači 2024.g.. Zašto je ovaj akt važan? Postavlja standarde za sigurnu, pravednu i etičnu primjenu tehnologija pružajući pravnu sigurnost i potičući inovacije. Europa možda zaostaje za Sjedinjenim državama i Kinom u smislu ulaganja i razvoja, kažem ono kao što sam pitala u replici, često ona, ona je uzrečica Europa regulira, Sjedinjene države i Kina inoviraju i razvijaju se je li dok se mi brinemo o regulaciji oni su otišli daleko naprijed, međutim tu zaista treba naći ravnotežu u svemu tome. Evo za sada EU postavlja globalne standarde i prednjači u regulaciji. Ključni igrači kao što sam rekla u svijetu SAD do mnogih tehnoloških divova, Kina snažno fokusirana na postizanje globalne dominacije u umjetnoj inteligenciji. Kolega je spomenuo ima li Ministarstava umjetne inteligencije? Od 2017.g. Ujedinjeni Arapski Emirati imaju Ministarstvo umjetne inteligencije i žele zapravo prednjačiti na tom području. U Europi mnoge europske zemlje također ulažu značajne resurse u razvoj, tehnologija s umjetnom inteligencijom Njemačka, Francuska, Finska, Nizozemska, sve one imaju Strategiju razvoja umjetne inteligencije, evo Hrvatska je zasad nema. Ovdje u odgovoru Vlade vidjeli smo da, kažu da nema smisla Nacionalna strategija do 2030. i '50.. Možda se i možemo složit, razvoj umjetne inteligencije ide tom brzinom, međutim spominju evo da će uskoro se donijeti Nacionalni okvir razvoj umjetne inteligencije, ne znamo ko radi na tome, do kojeg roka, kažem bojim se dok nacionalni okvir donesu umjetna inteligencija će otići toliko daleko da više taj okvir i smisla neće imati. Dakle evo pozivam još jednom donošenje Nacionalne strategije, dakle napraviti je što prije, uključiti sve zainteresirane, akademsku zajednicu, industriju i javni sektor, povećati ulaganja u istraživanje i razvoj tehnologija baziranih na umjetnoj inteligenciji, podržati sveučilišta, istraživačke institute i poticati suradnju s industrijom, reformirati obrazovni sustav kako bi uključivao kurikulume za umjetnu inteligenciju, podatkovne znanosti, programiranje, osigurati kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje radne snage, usvojiti etičke smjernice i regulativne okvire koji će osigurati pravednu, transparentnu i sigurnu primjenu ovih tehnologija i povećavat i povećati sudjelovanje Hrvatske u međunarodnim inicijativama. Dakle evo za kraj još jednom, umjetna inteligencija ja mislim da nudi nevjerojatne prilike za razvoj, s njima svakako dolaze i određeni rizici, ali na umjetnu inteligenciju trebamo gledati kao alat koji može unaprijediti naše društvo i svakako kažem prepoznat potrebu za oprezom i mjerama nadzora. Ovu rezoluciju vidimo kao jedan korak u, u putu je li Hrvatske ka usvajanju umjetne inteligencije kao jednog svog cilja, možda je potrebno neke možda stvari naglasiti kad već nemamo nacionalnog okvira, to je klasifikacija rizika, dati naglasak na upravljanju podacima, nadzorno tijelo, imamo dakle nadzorno tijelo osnovano na razini EU, tamo se i nalaže da svaka zemlja osnuje svoje nadzorno tijelo, možda bi ga trebalo evo i ovom rezolucijom zapravo potaknuti na osnivanje i svakako spominju se etički standardi, ljudska prava i te odredbe svakako treba pojačati. Dakle evo još jednom za zaključak, umjetna inteligencija nije prijetnja, ona je prilika, alat koji može transformirati naše društvo na nevjerojatne načine, važno je je li da je prepoznamo kao priliku, uspostavimo čvrste temelje za razvoj i primjenu tehnologija i s pravim pristupom možemo iskoristiti sve prednosti koje nudi stvarajući prosperitetniju i održiviju budućnost za sve nas. Da se ne bi evo ponovno izgubili u regulaciji i birokraciji umjetna inteligencija nas zaista neće čekati, shvatimo da je budućnost već stigla, hvala. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić, izvolite. Zahvaljujem se na doprinosu kolegici Puljak. Znam da se i ona intenzivno bavi temom umjetne inteligencije, štoviše i srećemo se na nekim događanjima krovnih udruga koje su u Hrvatskoj prve nastupile poput CROAL-a da se ova tema uopće probije u javni prostor i koje su radile i na razini EU u procesu donošenja nekih akata i nudile rješenja što je svakako za pohvaliti. Tako da ispada da čak i kada govorimo o ozbiljnoj regulativi da smo ovdje ovisili o inicijativama dobrovoljaca više nego o onima unutar naših institucija koji su tu trebali predvoditi trendove. Što se tiče svega ovdje rečenoga slažem se da umjetna inteligencija može biti i prilika, međutim ono što ovdje želim naglasiti je da mi govorimo iz perspektive zakonodavnog tijela, najvažnijeg zakonodavnog tijela u zemlji i u tom smislu mi doista jesmo kroz ovu govornicu u ulozi regulatora i na nama je da promislimo na koji način usmjeriti razvoj umjetne inteligencije. Jedna tema koja se ovdje ranije istaknula o kojoj bi željela nešto reći odnosi se upravo na zaštitu autorskog sadržaja gdje postoji ozbiljan problem. O čemu se radi? jedna je dimenzija kada imate Google knjige koje su knjige koje su i zaštićene autorskim pravima i koje čitaju različiti korisnici diljem svijeta. Međutim, drugi problem koji se postavlja je što kada sustavi umjetne inteligencije koriste sadržaje iz tih knjiga da bi oni napredovali u svom učenju, a on tu nije zaštićen autorskim pravima. Tu je problem velik i koristi se golema količina autorskog sadržaja za koji nije plaćena naknada. Izuzetak postoji u našem Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima koji je temeljen na Direktivi o autorskom pravu na digitalnom tržištu koji se zove rudarenje teksta i podataka i na temelju tog izuzetka umjetna inteligencija uistinu može bez odobrenja i plaćanja naknade koristiti podatke koji se nalaze na internetu uključujući i autorski pravo zaštićen sadržaj ako nositelji prava nisu pridržali svoja prava. Dakle, ako oni nisu pridržali svoja prava na strojno čitljiv način u meta podacima kao što ističu naši pravni stručnjaci dr.sc. Romana Matanovac Vučković onda se može dogoditi i da ga na takav način koriste, ali čitava ta dimenzija uređenja autorskih prava, ne samo njihovo puko korištenje a da nije dozvoljeno nego korištenje i u procesu učenja, a onda ona situacija kojoj posljedično svjedočimo na brojnim sveučilištima sada se vode polemike oko toga koliko doista studenti kolokvijalno rečeno više varaju na ispitima korištenjem Chat GPT-a ili nekih drugih sustava umjetne inteligencije da bi generirali esej itd., neki kažu, neka istraživanja kažu da sada više, neki to i dozvoljavaju na određenim sveučilištima, neka kažu da je to zapravo prenapuhano i da nije do te mjere slučaj, ali to je jedna velika dimenzija problema kojima se moramo pozabaviti u u budućnosti jer uvelike mijenjaju i sadržaj koji se proizvodi na fakultetima. Ono što također želim ovdje istaknuti na tragu onoga što je ovdje rečeno je bitnost načela privatnosti što podrazumijeva poštivanje, zaštitu i medijaciju privatnosti fizičkih ili pravnih osoba i njihovih podataka tijekom cjelokupnog životnog ciklusa umjetne inteligencije kroz mehanizme jamstva te djelovanjem sustava umjetne inteligencije usklađenost državnim i međunarodnim zakonskim okvirima, ali naročito u pogledu korištenja osobnih i biometrijskih podataka. Upravo je ta biometrija jedna od tema oko koje se lome mnoga koplja kad govorimo o umjetnoj inteligenciji. Hoće li ona biti zloupotrijebljena u budućnosti i krši li to pravo na zaštitu naših osobnih podataka jer se danas veliki broj sadržaja čini dostupnim kroz biometriju, a i koristi se biometrija da bi se procesuiralo različite ljude što kasnije može biti i zloupotrijebljeno. Neki mogu biti i krivo optuženi.

napomenula ovdje je kolega prije nas iznosio neke, iznosio govor koji kaže generiranje Chat GPT-a. Ja bi rekla da je odnosno naglasila važnost obrazovanja i razvoja kritičkog mišljenja kod djece i mladih da upravo i kad Chat GPT ili bilo koji alat umjetne inteligencije im ponudi neko rješenje da ga znaju kritički ocijeniti i procijeniti što je vrijedno, što nije vrijedno, ima i grešaka u Chat GPT-u da znaju naći koje su to greške i hoće li prihvatiti sve ono što umjetna inteligencija nudi bez pogovorno ili će to ipak ocijeniti odnosno rekla bi treba mrvu i prirodne inteligencije za koristiti umjetnu inteligenciju. Hvala. Slažem se s vama kolegice Puljak kao netko tko sudjeluje u obrazovnom procesu. Ono što primjećujem kao najveći problem kod naših studenata je činjenica da oni uopće više pa čak i ovi koji studiraju i u humanističkim znanostima i filozofiju i navikli su na pod navodnicima velike knjige nisu u stanju ocijeniti u pogledu citatnosti što su uopće relevantni izvori informacija. Tako da ih nerijetko moram upozoravati kada nešto citiraju da recimo Wikipedia nije službeni, relevantni izvor informacija i da njezine informacije također treba provjeriti i tome slično. Oni danas ne prave dovoljno tu razliku između različitih informacija koje nalaze na internetu i onih što su službene informacije koje su u nekim knjigama, u nekim dokumentima i tome slično. I to je nešto na što ih treba dodatno upozoravati odnosno na nama kao onima koji sudjelujemo u nastavnom procesu je velika zadaća da im tu ukažemo na razliku između relevantnih i ozbiljnih izvora informacija i svega onoga što je recimo negdje između. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovana zastupnica Dubravka Lipovac Pehar. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici početkom 2020. godine osnovana je Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju CROAL, a već 5. lipnja 2020. održali su panel raspravu na temu poticanje razvoja umjetne inteligencije u Hrvatskoj zakonodavstvo, poduzetništvo i dosadašnja iskustva. Glavni cilj je bio pomoći u pripremi zakonodavnog okvira umjetne inteligencije s poduzetničke perspektive. Primjećujem kako u prijedlogu rezolucije o umjetnoj inteligenciji, uvažena kolegica nije navela osnivanje navedene udruge kao korijenski događaj u području umjetne inteligencije u RH. Danas ova udruga broji 450 članova pretežno iz akademskog i poslovnog okruženja, a njih 60 su start up tvrtke. Iako se na prvi pogled ovaj prijedlog rezolucije može činiti kao korak naprijed prema modernizaciji i napretku, moram istaknuti, ukazati na ozbiljnije nedostatke i opasnosti koje ova rezolucija nosi sa sobom. Prvo i najvažnije, smatram kako je ovaj dokument plod prekomjernog uvažavanja …/Govornik se ne razumije./… ideologije progresivističkog aktivizma, stranih utjecaja i direktiva koje ne uzimaju u obzir specifičnosti i potrebe hrvatskog naroda. Uspostaviti globalnu konkurentnost može zvučati primamljivo ali iz tog izraza kriju se interesi multinacionalnih kompanije i tehnoloških divova, čiji je glavni cilj profit, a ne dobrobit naših građana. Kao odgovorni političari držeći se prvobitne definicije neuključenosti izbjegavajući zamku neupućenosti, mi ćemo odbaciti ono što nije u interesu hrvatskog gospodarstva, a minorizirati ono što tlapnjom nude strani lobisti. Nažalost rezolucija ne sadrži dovoljno tehničkih podataka radi primjenjivosti. Nadalje, rezolucija priznaje dvostruku narav umjetne inteligencije no ne nudi konkretna rješenja kako zaštititi naš suverenitet od stranih sustava umjetne inteligencije, koji bi mogli ugroziti naša temeljna prava i neovisnost. Govorimo o sigurnosnim prijetnjama, kibernetičkim napadima i mogućnosti gdje bi se naši osobni podaci našli u rukama entiteta izvan naše kontrole. Umjesto slijediti te opasne puteve moramo prvo jačati naše vlastite kapacitete i razviti nacionalne sigurnosne mjere. Također dok rezolucija obećava pouzdanu umjetnu inteligenciju koja je zakonita, etična i otporna, pitam se tko će biti ti arbiti etičnosti, tko će odlučivati što je pravedno i transparentno. Vjerujem kako je ovo otvaranje vrata za regulacije koje će sputavati našu slobodu, a ne osiguravati. o umjetnoj inteligenciji i svijest o njenim prednostima i rizicima, važne su no umjesto fokusa na očuvanje radnih mjesta i obrazovanje radnika za nove tehnologije, ova rezolucija čini se kao daljnji korak ka, ka automatizaciji i smanjenju ljudske radne snage. Hrvatski radnici čija su prava i sigurnost temelj naših vrijednosti, bit će najviše pogođeni. Što se tiče zaštite ranjivih skupina, smatram kako je fokusiranje na umjetnu inteligenciju rješenje za te probleme iluzorno. Prava zaštita dolazi iz socijalnih politika koje su usmjerene na ljude, a ne na tehnologiju. Govoreći o kulturnoj baštini i hrvatskom jeziku, pitam se kako će umjetna inteligencija koju razvijaju strane korporacije osigurati očuvanje naših kulturnih vrijednosti, kad ona evolucijskim alatima preko neurolingvističkog programiranja, sistematizira pojmove. O tome rezolucija ne govori. Umjetna inteligencija ne razumije našu povijest, našu tradiciju i naše običaje. Osvrnula bih se sad malo i na pisanje prijedloga rezolucije. Dakle čl. 12 sustava RH jasno navodi, u RH u službenoj, u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. U ovom prijedlogu rezolucije obilato se koristi da prezent, koji u hrvatskom jeziku ne postoji te smatram da ju treba obavezno ispraviti. Pojmovi oružano rukovodstvo i stručni kadar ne postoji u hrvatskom jeziku, postoji u nekim susjednim jezicima. Mi koristimo pojmove vrhovništvo ili zapovjedništvo te obučeno ljudstvo. Nadalje, rečenice u tekstu su ekstremno dugačke te im se gubi smisao. Rezolucija se mora pisati tako da tekst bude jasan, razumljiv i nedvosmislen, jednostavan, sažet, bez suvišnih elemenata, precizan bez nejasnoća za čitatelje. Kolegice i kolege, regnum regno non praescribit leges, kraljevstvo kraljevstvu ne propisuje zakone izrekao je prvi predsjednik suvremene i samostalne RH Franjo Tuđman u svom znamenitom govoru prigodom konstituiranja prvog demokratskog izabranog sabora 30. svibnja 1990. godine na kraju jugokomunističke vlade vladavine. Isti princip vrijedi i danas u svim smjerovima. Ne može niti RH niti EU nametati Indiji, Kini, SAD-u niti bilo kome kakve će softvere proizvoditi. Ovo što je sada u upotrebi javno kao umjetna inteligencija što se, to se koristilo prije više od 10 godina. Među analitičarima tržišta, bankarima, sigurnosnim službenicima. Ne trebamo se bojati umjetne inteligencije i biti u panici od terminatora i sličnih holivudskih filmova. Bez brige, neće umjetna inteligencija preuzeti svijet i ne postoji nikakve super moći koji se spominje o ovoj prijedlogu prijedlogu rezolucije o umjetnoj inteligenciji. Po tom pitanju istaknula bih Asimovove zakone robotike. Isaac Asimov je pisac znanstvene fantastike poznat po svojim pričama i romanima o robotima. Njegovi zakoni robotike prvi put su predstavljeni u kratkoj priči Runaround iz 1942 godine koja je bila dio priče Ja robot. Asimovovi zakoni su zamišljeni kao teorijski i etički principi koji bi regulirali ponašanje robota, de facto umjetne inteligencije. Pa prvi zakon kaže, robot ne smije povrijediti čovjeka ili svojom neaktivnošću dopustiti kako bi čovjek bio povrijeđen. Drugi, robot mora poslušati naredbe koje mu je dao čovjek, osim ako su te naredbe u suprotnosti s prvim zakonom. robot mora štititi vlastitu egzistenciju sve dok ta zaštita nije u suprotnosti prvim i drugim zakonom. robot mora štititi vlastitu egzistenciju sve dok ta zaštita nije i ne smije nije u suprotnosti s prvim i drugim zakonom. Kasnije je Asimov dodao i nulti zakon koji ima prednost nad prva tri, nulti zakon kaže, robot ne smije povrijediti čovječanstvo i svojom neaktivnošću dopustiti da čovječanstvo bude povrijeđeno. Dakle, nitko ne sumnja kako će autonomna vozila ili umjetne inteligencije asistenti umjetne inteligencije u zdravstvu, posebice u gerijatriji postati važan dio naše svakodnevnice, no ozbiljno se sumnja u to mogu li se takve inovacije razvijati u EU ili ćemo samo pričekati da se razviju i testiraju u SAD-u ili Kini, a onda ćemo mi biti samo konzumenti. Umjesto fokusiranja na inovacije i napredak naši talenti odlaze jer ne možemo stvoriti okruženje koje im omogućuje testiranje i razvoj. Ja dolazim iz manje sredine iz Slavonskog Broda gdje posluje jedna tvrtka ININ koja je čekala dvije godine za odobrenje etičkog odbora jednog sveučilišta kako bi putem umjetne inteligencije opametila stare stare regentske uređaje i ubrzala očitanje slika. Nakon tolikog čekanja naravno da su odustali od projekta, ali evo Bogu hvala ostali su u Hrvatskoj još uvijek uspješno posluju. Ako dakle prereguliramo stvar naša pamet će otići van, ovo je ozbiljna opomena. Iz svih ovih razloga smatram da Rezoluciju o umjetnoj inteligenciji treba ozbiljnije ozbiljnije shvatiti i ozbiljnije je predstaviti. Zahvaljujem se na sudjelovanju. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime predlagatelja govorit će poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite.

Pretpostavljam da ovo ozbiljnije shvatiti znači rastumačiti na koji je način ova rezolucija plod woke ideologije kao što ste vi naveli ili kako umjetna inteligencija ne razumijem hrvatsku kulturu. I ja bih voljela više čuti o tome. Pokušala sam razumjeti nit vodilju vašeg izlaganja, s jedne strane ste kritizirali umjetnu inteligenciju kao takvu koja ne odaje dovoljno priznanje hrvatskoj kulturi, a s druge strane ste kritizirali hiperregulaciju. Govorili ste o tome da jezik nije prikladan unutar ove rezolucije. Ja sam i profesorica hrvatskog jezika i književnosti, a i više mojih kolega je prošlo i korekturu i redakturu ovoga teksta, imate problem s time da su rečenice ekstremno dugačke, možda ste htjeli reći previše duge ili krajnje dugačke da ne upotrebljavamo previše latinizama kad imamo tako ljepe hrvatske inačice. Ne znam što biste rekli Krleži ili nekom drugom našem piscu o njegovom stilu. Vjerujem da biste sami mogli bolje, a imate priliku u pojedinačnoj raspravi ili u završnoj raspravi obrazložiti na koji način vidite čak i ovakvim dokumentima nasrtaj woke ideologije. Što se tiče pouzdanosti sustava umjetne inteligencije i ostalih kategorija koje ste ovdje kritizirali, nije valjda da ste protiv akta o umjetnoj inteligenciji koji je donesen u okviru EU iz kojeg proizlaze ovakve klasifikacije umjetne inteligencije koje je prihvatila čitava EU, uključujući i vaše koalicijske partnere, a koji se baziraju na etičkim načelima koja su opće prihvaćena ne samo u RH i na razini EU nego i u svim ostalim drugim institucijama kojih je Hrvatska zemlja članica. Međutim, to ne bi trebao biti jedini argument za njihovo prihvaćanje nego je argument upravo u tome što oni svojim nijansiranjem koje je prisutno i u ovoj rezoluciji pokazuju zašto je bitno razmotriti etički segment uporabe umjetne inteligencije koji vi sad nisam najbolje razumjela, možda smatrate suvišnim jer govorite da prenaglašavanje regulative tjera naše mlade izvan Hrvatske. Što se tiče Udruge CroAI, neki od ključnih osoba koji su članovi te udruge su također imali priliku čitati i ovaj dokument, ja sam se njima među prvima obratila kada sam sastavljala Rezoluciju o umjetnoj inteligenciji i kada sam uopće otvorila temu umjetne inteligencije u HS-u, oni su i sudjelovali i na okruglom stolu o umjetnoj inteligenciji u HS-u i s njima sam jako dobro surađivala. A ovakav tip dokumenata što je i funkcija rezolucija ne vrednuje na takav način pojedine udruge nego se u preambulama poziva na konkretne dokumente onih tijela koji su doneseni, a na temelju kojih je nastala ova rezolucija. način na koji se formuliraju rezolucije uopće, a sama udruga je itekako bila u prilici dati svoj doprinos. Zaključno, u ovome što ste iznijeli ne mogu shvatiti što vam točno smeta, zagovarate li vi prevelik napredak bez ikakve kritičke komponente i micanje svih regulacija da bi naša mlada snaga ostala u RH i nesmetano se razvijala ili vama smeta umjetna inteligencija kao takva što je u suprotnosti s ovime s obzirom da ona po svojoj prirodi ne poznaje kulturu ili vam smeta ikakav latinizam ili tuđica u upotrebi u hrvatskom jeziku, što je i njezino bogatstvo na tragu onoga što je sam Šulek zagovarao kada je i kreirao hrvatski jezik koristeći različite inačice svih slavenskih jezika, u čemu je točno problem, možda mi vi možete malo detaljnije obrazložiti, pa i onda gdje vidite woke ideologiju kako u svemu drugome tako i u ovome dokumentu. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Nine Raspudića, izvolite. Zahvaljujem. Bio sam prisutan na sjednici Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, čuo sam državnog tajnika koji je pročitao mišljenje Vlade kojim se odbacuje ova rezolucija mogu samo konstatirati da je žalosno što Hrvatska ponovo propušta priliku biti predvodnik trendova u EU i umjesto toga sama bira ulogu provincijalca i marginalca EU. Dakle imali smo priliku prije godinu dana kada je ova rezolucija koja je rađena sa 10-tak vrhunskih stručnjaka u Hrvatskoj, bila je dana u proceduru, prije godinu dana smo je mogli raspraviti i usvojiti i biti predvodnik unutar EU svijesti o važnosti umjetne inteligencije i da jedan zakonodavac državni parlament naš sabor se očituje o tome i daje nekakve smjernice. Umjesto toga ovo je držano u ladici gotovo godinu dana, a onda sa strahopoštovanjem što ističe se u mišljenju Vlade se konstatira da je akt Vijeća EU prvi takav dokument u svijetu koji se s tim bavi, a mogli smo to biti prije, prije godinu dana. Dakle sami sebe osuđujemo na ulogu provicijalaca i marginalaca unutar EU, ja ne vidim drugog razloga nego totalitarni impuls vladajućih da bi se ne bi slučajno priznao koristan i konstruktivan rad oporbe i usvojilo nešto što je za dobrobit Hrvatske, a što je došlo slučajno iz oporbenih redova i žalostan sam zbog toga. Jasno je i to su se svi složili u ovoj raspravi da po pitanju umjetne inteligencije doista govorimo o nečemu za što nije pretjerano upotrijebiti izraz revolucije, dakle o revolucionarnoj tehnologiji koja se tiče ne samo korjenitih promjena u gospodarstvu nego cjelokupnih društvenih odnosa, nešto što će u potpunosti slijedećih ne 10-ljeća nego već godina promijeniti gospodarstvo, ali i socijalu, radna prava, što već vidimo u prometu, u komunikaciji prije svega, nešto što se tiče i zdravstva i školstva, dakle općenito života ljudi, jednostavno nema resora se neće, kojeg se već ne tiče umjetna inteligencija, a još više će ga se doticati. Dakle govorimo o ključnoj promjeni koja zahtjeva novi pravni okvir i to je obveza nas kao zakonodavaca iskazati svijest o tome i dati nekakve prve smjernice tog okvira. Smatram da se postavilo i jedno pseudo pitanje, a to je pitanje oko regulacije, načelno to dobro zvuči da jasno ne treba hiper regulirati, što je često boljka EU i europskih institucija, dakle ta birokratizacija i hiper regulacija svega, koja u mnogo čemu koči gospodarstvo zemalja EU gdje onda gube korak za Amerikom, Kinom i Indijom i drugim zemljama koji nemaju takvih balasta. Međutim, kada govorimo o reguliranju, mi ne govorimo o tome da bismo trebali regulirati jedan uski kanal u kojem se u budućnosti može razvijati umjetna inteligencija, ne govorimo o tome, dakle taj nasip ajmo reći regulacija ne treba ići usko uz razvoj umjetne inteligencije, taj nasip regulatorni treba staviti za one institucije i one stvari koje su nam važne, a gdje može doći poplava negativnih tendencija umjetne inteligencije ako je već sada trebamo zaštititi. Što to znači? Mi ne možemo u potpunosti predvidjeti, niti našom regulacijom trebamo ograničavati i usmjeravati gdje će ići razvoj umjetne inteligencije i kojim putevima za godinu, dvije, 10 ili 20 jer su to stvari vrlo fluidne i promjenjive i naravno da ne možemo mi sada učitavati i davati nekakav okvir zakonodavni ili regulaciju gdje će biti umjetna inteligencija ili gdje smije biti za 5 i 10.g., to bi bilo hiper reguliranje i problem. Međutim, ono što se ne mijenja i što se neće promijeniti ni za 5, ni za 10, ni za 50.g. je ljudska priroda, dakle ljudsko, ljudsko dostojanstvo je isto i danas i prije 50.g. i bit će isto za 50.g., privatnost se ne mijenja i važnost privatnosti. Prava djeteta će biti ista i za 10 i za 50.g. kao što su, kao što su i danas, radna prava, dakle to su neke stvari gdje mi već sada trebamo razmišljati o okviru i regulaciji, dakle ne, ponavljam još jednom, definirati uski kanal u kojem smije ići umjetna inteligencija nego da ti nasipi regulacije se tiču ovih institucija vrijednosti i stvari koje su nepromjenjive, a koje bi potencijalno mogle biti ugrožene u budućnosti. To je doista žurna stvar i naša je obveza kao zakonodavca već danas da se tim stvarima, da Nažalost jasno je bilo iz onog što smo čuli na odboru i što smo čuli danas i od vladajućih i njihovih koalicijskih partnera da nemaju jasan i suvisan argument zašto bi ovo trebalo odbiti, ali da oni ovo neće prihvatiti jer eto tobože akt to već regulira koji je donesen prije mjesec dana, godinu dana prije nego što je ova rezolucija završena i dana u saborsku proceduru. Ja dakle nemam drugog obrazloženja nego da je jedini problem to što ovaj prijedlog dolazi iz oporbenih redova,

Zahvaljujem. Da, bilo mi je ovo zanimljivo kada je kolega Raspudić govorio o segmentu regulacije, jel tu se djelomično i slažem, a i kolegica Puljak je propitivala ono da li Europa regulira, Amerika inovira, a Kina kopira ali slažem se da tu kada se gleda ovaj akt o umjetnoj inteligenciji u stvari nismo ugrozili po mogućnosti inovacije i na teritoriju Europe. Ono što ćemo ograničiti i što se ograničava je kada taj proizvod inovativni možda i bude napravljen u nekakvoj maloj radionici ili u maloj garaži negdje u teritoriju EU, on neće samo tako moć otići na europsko tržište jel se slažemo treba stvari regulirat, ono što smo pričali i u medicini i u obrazovanju i u drugim segmentima. Tako da s te strane ja vidim da postoji ono prilike za Europu i EU za sve male ono inovativne tvrtke da budu kreativne i da stvaraju neke dobre algoritme, ono za što ćemo se sigurno mi zalagati da bude puno više investicija u tom smjeru da Europa postane i lider u AI-u tako da ovaj akt u stvari ja ne vidim da sputava taj lidership.

paradoksalno izgleda ali olakšava inovacije i razvoj jer vi ćete puno lakše i ulagati u istraživanje i u razvoj kad znate neke granice. Pri tome ponavljam, to nije usko polje u kojem se vi možete razvijati nego je to jako široko ostavljeno slobodno polje, gdje regulacijom zaštićene ove stvari kao što su ljudska prava, prava djeteta, dostojanstvo čovjeka, privatnost i, i, i takve. Dakle ostaje vrlo široko polje u koje onda znate da se na njemu možete razvijati i lakše onda investirate u istraživanje i razvoj. Dakle sasvim suprotno od ove negativne hiper regulacije. A ovakve stvari i ovakvo buđenje svijesti od strane zakonodavca i davanje prvih smjernica, upravo tome i služi. Sada će u ime predlagatelja ponovno govoriti poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite. Ovdje mi se bitnim čini istaknuti još jednom da je EU koljevka zapadne civilizacije, ne samo EU nego Europa kao takva i upravo zbog te njezine povijesne uloge, ona ima specifičnu zadaću da i ovdje iskorači. Što to znači? Kada mi proizvodimo različite dokumente koji se tiču ljudskih prava, primjerice kada sam radila s našim pravnim stručnjacima rezoluciju o položaju i pravima starijih osoba u RH koja je također na dnevnom redu HS-a, njima njima je bilo izrazito bitno da mi ovdje naglašavamo tradiciju europskog prava jer je ona u ovom regulaciji ljudskih prava predvodnik trendova i pruža specifičnu i veću zaštitu na kvalitetniji način uređuje ljudska prava i njima je uvijek bilo važno da mi ovdje i u ključnim dokumentima koji se odnose recimo i na položaj i prava starijih osoba pa kada smo raspravljali o rezoluciji o umjetnoj inteligenciji baš naglašavamo taj europski pravni tradicijski okvir. Zašto je to bitno? Kad ovdje govorimo s jedne strane o inovacijama, što definitivno pozdravljam i sama smatram da je to nevjerojatna prilika za čovječanstvo i može biti tako iskorišteno ali iz pozicije zakonodavca i o regulaciji. Postoji čitav niz, mi to ne možemo pustiti samo tržištu da, da inovacije čine što žele. Postoji čitav niz novih kaznenih djela kao što je primjerice definicija materijala koji sadržava seksualno zlostavljanje djece koja bi sada trebala uključivati tzv. pedofilske priručnike. Pedofilski priručnici pružaju savjete o tome kako pronaći, mamiti i zlostavljati djecu i pri tom izbjeći svoju identifikaciju i kazneni progon. Umanjivanjem prepreka i pružanjem potrebnog znanja i iskustva dodatno potiču počinitelje i podupiru počinjenje seksualnog zlostavljanja. Njihovo širenje na internetu već je navelo određene države članice da izmjene svoje kazneno pravo i izričito kriminaliziraju posjedovanje i distribuciju takvih priručnika i taj nedostatak primjerice usklađivanja, dovodi do nejednakosti i nejednake razine zaštite u EU. Znači čitav niz novih kaznenih radnji događa se trenutno u virtualnoj sferi. Ovdje sam istaknula u području pedofilije jer je tu se dotiče naše najranjivije skupine djece, koje treba prepoznati i regulirati. Bez toga možemo imati zločine neslućenih razmjera, to je ono naličje primjene umjetne inteligencije i bespuća zapravo te virtualne zbilje koje je trenutno pred nama. Što se tiče zabrinutosti kolega iz DP-a oko odnosa globalizma i suverenizma, ono što ova rezolucija posebno ističe i što smatram njezinom dodanom vrijednosti

i identiteta hrvatskog naroda uz dužno uvažavanje odredbi Ustava po kojima bi u posebnim slučajevima u službenoj uporabi mogli biti uvedeni drugi jezici te čirilično ili koje drugo pismo te jamstvo slobode izražavanja nacionalne pripadnosti i slobodnog služenja svojim jezikom i pismom kada se radi o pripadnicima nacionalnih manjina. Dakle mi smo ovdje za razliku od drugih generičkih dokumenata i rezolucija o umjetnoj inteligenciji koji postoje u nekim drugim zemljama itekako na razine rezolucije o umjetnoj inteligenciji koja se predlaže HS-u uvažili važnost očuvanja našeg jezika u globalnim trendovima i naše kulturne baštine i tradicije. Sigurna sam da ćete i vi to prepoznati s obzirom da vam je to deklarativno toliko bitno, kao doprinos i ove rezolucije pa je na tom tragu onda možete i podržati. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će pojedinačno raspravljati poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite. **Puljak, Evo možda za, za početak kako sam u prošlom sazivu sabora bila na čelu skupine prijateljstva s Estonijom možda da za početak i navedemo Estoniju kao primjer zemlje koja je zaista digitalizirala većinu svojih procesa u javnoj upravi. Poznata je zaista po naprednoj digitalnoj infrastrukturi, brojnim što je omogućilo efikasniju administraciju i bolju na kraju bolju uslugu građanima. Iako oni, Estonija nije formalno neki predvodnik je li u umjetnoj inteligenciji, ali ta digitalna infrastruktura je zapravo dobar i čvrsti temelj za primjenu tehnologija umjetne inteligencije u javnim uslugama i administraciji. Organizirala sam, a kažem i ovdje u saboru smo imali priliku jedan okrugli stol sa gostima iz Estonije i sa predstavnicima i startup zajednice ovdje u Hrvatskoj gdje smo razmjenjivali neka iskustva i zapravo govorili o potrebi zaista poboljšanja te digitalne infrastrukture u samoj, u samoj Hrvatskoj. Ja bi za početak rekla evo često ovdje čak i u saboru zaista grintam na one sve papire koje nekad moramo potpisivati, barem usvojimo da je email službena komunikacija da ne trebamo printati i potpisivati gomile papira, eto jedan korak u digitalizaciji i sabora. Mislim da će to i službe u saboru podržati. Kažem kad predlažemo amandmane u neka doba smo ih morali pržiti i na CD-ove do prije dvije godine, ajde barem smo to preskočili, ali dajte molim vas da ih možemo mailom poslati da ne moramo ih printati i potpisivati. To i tako na kraju završi u, u recikliranom papiru. Evo jedan, jedna digresija dok dođemo do umjetne inteligencije u saboru ovaj potrajat će. Ali evo, Hrvatska zaista vjerujem da ima potencijal za razvoj i primjenu umjetne inteligencije. Ponovo ću naglasiti važnost kvalitetnog obrazovanja, kvalitetnog u smislu ne samo da ima i programe koji će djecu i mlade učiti umjetnoj inteligenciji, tehnologijama, programiranja Big Data i svim tim, svim tim tehnologijama koje nisu više tehnologije budućnosti već sadašnjosti ako ne i prošlosti, ali prije svega kvalitetnog obrazovanja u smislu kritičkog razvijanja kritičkog mišljenja kod mladih da zaista znaju prepoznati i kad im umjetna inteligencija i ovi luanguage modeli nešto serviraju da znaju prepoznati što je lažna vijest od prave informacije, što vrijedi, što ne vrijedi, dakle što treba nadopuniti, da ne uzimaju sve zdravo za gotovo što nađu, nađu na internetu i na društvenim mrežama. Kažem nikad nije alat kriv za neke možda greške koje se događaju već zaista trebamo im pružiti dovoljno znanja da znaju prepoznati i odvojiti je li što valja što ne valja. Još jednu stvar koju sam htjela naglasiti, spomenula sam u svom govoru u ime kluba Hrvatska je li već dugo se oslanja na turizam kao glavnu gospodarsku granu je li gotovo 20% našeg BDP-a dolazi od turizma, međutim dugoročno ne možemo se, svi govorimo o tome da se ne možemo oslanjati je li samo na turizam. neosjetljiva sa… osjetljiva ne samo na vanjske utjecaje kao evo vidjeli smo i globalno pandemije, ekonomske krize, klimatske promjene itd. dakle naše je gospodarstvo jednostavno neodrživo je da je samo temeljno na turizmu. Umjetna inteligencija zaista u tom smislu predstavlja i jednu priliku, jednu od najvećih prilika za diversifikaciju i razvoj našeg gospodarstva. Može transformirati različite sektore kao što sam tamo navela i zdravstvo, poljoprivredu, industriju, obrazovanje itd. Međutim, evo kažem moramo biti svjesni da ovo više nije budućnost, možda već kasnimo. I SAD, Kina već bježe Europi, Europa je sada evo prvo u svijetu i to treba pozdraviti donijela jedan akt, jedan povijesno prvi nekakav zakonski akt koji govori o umjetnoj inteligenciji. Zaista evo to pozdravljamo, ali Hrvatska evo i po ovom mišljenju Vlade se obavezala i primjenjivat će taj akt, ali kažem moramo djelovati i iz Hrvatske i zapravo više se okrenuti, okrenuti novim tehnologijama biti ja bi rekla hrabriji u tom svemu, potruditi se je li postati i lideri jer prilika imamo, imamo i tvrtki i startup tvrtki koje su sad već prepoznate i u svijetu kao jednorozi, koriste umjetnu inteligenciju za razvoj svojih proizvoda i kažem evo što više podržavati takve stvari. Dakle, imamo potencijal za postati lider u regiji samo ako brzo i odlučno poduzmemo potrebne korake. U tom smislu kažem još jednom evo i ovu rezoluciju vidimo kao jedan,

zasmetalo vas je što je kolega Zekanović iskoristio umjetnu inteligenciju da postavi pitanje o MOST-u. Međutim, moram vas podsjetiti da ste to upravo u prošlom sazivu i vi radili postavljajući pitanje o Vladi umjetnoj inteligenciji. Tako da tu kolega Zekanović i vi očigledno slično razmišljate kako umjetnu inteligenciju koristiti u političke svrhe. Međutim, kad pričamo o umjetnoj inteligenciji onda sam htio reći da ustvari imam osjećaj da smo sad u nekoj fazi oduševljenja prema umjetnoj inteligenciji slično kao što smo bili u fazi oduševljenja prema nuklearnoj energiji tamo '60.-tih i '70.-tih godina, a onda kad se pojavi neki problem to oduševljenje se mijenja. Recimo 2016. godine u ovom saboru nitko nije htio podržati da je nuklearna energija čista, korisna i možda najbolja za proizvodnju električne energije. Sad se to opet promijenilo. Tako da ja očekujem kroz vrijeme i to raspoloženje prema umjetnoj inteligenciji da će mijenjat ovisno o situaciji. **Reiner, Željko kolega zapravo krivo ste me shvatili, nije mene zasmetalo što kolega Zekanović koristi Chat GPT za pisati govore, ja moram priznati da ga ja sama koristi za analizirat dosta podataka, počitat gomilu nekih čak i zakonskih prijedloga, sumirat neke stvari itd. da uopće me ne smeta što kolega to koristi. Smeta me kad se izruguje s time, kad se izruguje s time i kad to koristi ono što sam rekla zašto je obrazovanje važno, zašto je kritičko mišljenje važno kad to koristi na krivi način. Vi vatru možete koristiti na dobar i loš način, isto tako i umjetnu inteligenciju i ChatGPT možete koristiti za vrijeđati nekoga, a možete koristiti i za nešto konstruktivno, ovo sa govornice s njegove strane nije nikako bilo konstruktivno u tom smislu mi je zasmetalo. A ovo kad ste rekli, da naravno vrijeme će pokazati, ali umjetna inteligencija je jedna stvar koja će kako bi rekla, puno brže otići nego sve one tehnologije, neće nas

Slažem se i sa kolegicom Puljak da je pitanje odnosa prema umjetnoj inteligencije jedno šire pitanje našeg društvenog usmjerenja, pogotovo ovog političkog prema inovacijama. I u tom smislu doista je interesantan primjer Estonije i sama sam ga proučavala nudeći različita rješenja za Hrvatsku, gdje su oni od jedne male zemlje uspjeli se pa ponajviše brendirati i to je ono ključno kao zemlja koja je otvorena za startup scenu i koja je time privlači. Ono što je ključno za startup scenu kada s njima razgovarate je naravno porezna rasterećenja i to je ono što njih najviše zanima, može li Hrvatska u tom smislu napraviti iskorak i postati neki oblik porezne oaze. Sama sam nudila neke prijedloge i drugačija razmišljanja, premda je i RH tu već napravila neki iskorak oko opcijskih dionica i kupnje opcijskih dionica s obzirom da je to njima dosta bitno jer oni pogotovo na ovoj startup sceni kada u nju ulaze kao radnici da bismo ih zadržali na neki način ulaze i u vlasništvo i to je ono što njih onda potiče da ostanu unutar te scene unutar pojedinih tvrtki da dalje razvijaju te proizvode. Hrvatska može napraviti više, naravno i općenito kroz porezna rasterećenja, ali i kroz stvaranje kvalitetnog pravnog okvira koji neće mijenjati svakih pet minuta koji je preduvjet za bilo kakav oblik investicija. Sigurno pravno okruženje je ono koje potiče investicije u RH, a načelnoj razini možda ono što se nas ovdje najviše tiče je kako učiniti javni sektor efikasnijim i na tragu možda i Estonije omogućiti da demokratski procesi budu više elektronički, time možda i transparentniji, ali sigurno da se aktiviraju hrvatski građani. Tu mislim da bismo mogli napraviti neke iskorake, kao što je uvođenje mogućnosti elektroničkog prikupljanja potpisa kroz susta e-Građani za referendume što bi uvelike olakšalo prikupljanje potpisa za referendume i time bi i građani više participirali u njima imali bismo ih i češće, pogotovo ako bismo smanjili broj potrebnih potpisa. Drugo gdje možemo ostvariti iskorak odnosi se na elektroničke peticije gdje bi građani mogli sami oko teme koju smatraju važnom se okupiti i onda kroz skupljanje takvih potpisa na neki način diktirati trendove, nametati teme vlasti bilo na lokalnoj razini, bilo na ovoj državnoj razini. Što se tiče samog elektroničkog glasovanja koje bi bilo neki konačni iskorak u tom smjeru veće demokratizacije političkih procesa kroz suvremene sustave tehnološki napredne koje imamo na raspolaganju, ono je mnogo kompleksnije pitanje zbog mogućnosti ili nadzora ili zloupotrebe takvih podataka i tu bismo trebali imati širu javnu raspravu. Ali svakako i sama pozdravljam ne samo da smo konačno otvorili temu umjetne inteligencije nego da i šire raspravimo na koji način iskoristiti blagodati tehnologije da bismo učinili naš javni sektor efikasnijim, da bismo unaprijedili demokratske procese i u konačnici naravno naravno omogućili da mi naravno postanemo uslužni sektor, naša javna uprava za hrvatske građane, ali i kroz ovu regulaciju umjetne inteligencije o kojoj trenutno govorimo kroz rezoluciju i zauzimanje načelnog stava da zaštitimo prije svega naše građane na adekvatan način što je i naša zadaća. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika nezavisnih i Fokusa završno će govoriti poštovani zastupnik Dario Zurovec. Izvolite. Zahvaljujem. Evo malo da vas i nasmijem, imate još jedan, još jednu umjetnu inteligenciju točnije jedan zgodan portal zove se jugochat.com di možete dobiti zanimljive odgovore na svim jezicima bivše Jugoslavije, pa ako se hoćete još malo poigrati ili vidjeti kakve ćete odgovore dobiti i to je jedan od alata koji vam je dostupan. No isto tako naglasio bih kako mi je drago što su bili argumenti i sa lijevog i sa desne strane ove sabornice koje moram priznati da su bili dobri i mogu se čak s nekim stvarima ponekad i složiti, makar smatram da tu prvenstveno trebalo bi prihvatiti bilo koju dobru inicijativu, pogotovo evo kad je ovako kvalitetna rezolucija predložena. Također već su i sami portali, a i stručnjaci koji se pobliže bave ovom tematikom rekli da će se to područje sigurno transformirati kao i u svakom tehnološkom procesu doći će do određenog zasićenja. Svaka tehnologija ponekad ima zaista svoje limite pa će se tražiti nova rješenja ili će se možda gledati specifično ili realno, nije da ni umjetna inteligencija će imati odgovor na svako pitanje ili će moći rješavati svaku stvar. Kao što su i strane države krenule to regulirati i pobliže paziti, pogotovo kada tu govorimo o vojnoj primjeni tako smatram da bi trebali i mi gledati u tom smjeru. U nekim segmentima biti fleksibilniji, a u nekima ipak na koncu to i ograničiti i regulirati, pogotovo kad je vezano za prava djece. Tako da još jednom ću se zahvaliti svima i zahvalit ću se kolegici ih kluba gospođi Selak Raspudić, ovo je bilo zaista vrlo vrlo sadržajno, vrlo konkretno i nadam se da će ovakvih rasprava biti puno puno više u budućnosti u saboru. U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovani zastupnik Maksimilijan Šimrak, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Završno u ime Kluba HDZ-a htio bih podcrtat nekoliko najvažnijih stvari vezano za temu umjetne inteligencije i samog prijedloga ove rezolucije. Umjetna inteligencija transformira svijet na načine koje tek počinjemo razumijevati. Upravo zato želim reći nekoliko riječi o njezinoj važnosti i njezinom utjecaju na naše živote, gospodarstvo i budućnost. Ona je svakako postala ključna komponenta modernog društva, omogućila je revoluciju raznim industrijama i unaprijedila naš svakodnevni život. Njena sposobnost analize ogromnih količina podataka omogućava preciznije i brže donošenje odluka što dovodi naravno do značajnih poboljšanja u područjima poput zdravstva, obrazovanja i poslovanja, od npr. dijagnosticiranja bolesti, personalizacije obrazovnih iskustava do optimizacije poslovnih procesa, što naravno rezultira da se podiže i razina učinkovitosti i produktivnosti. Ti napredci ne samo da poboljšavaju kvalitetu života već također stvaraju i nove prilike za inovacije i za ekonomski rast. Međutim, s rastućim utjecajem umjetne inteligencije dolaze naravno i značajni izazovi koji zahtijevaju pažljivo upravljanje, prije svega tu mislim na ekonomske i socijalne nejednakosti koje se mogu produbiti ako pristup tim tehnologijama nije ravnomjerno ravnomjerno raspodijeljen, a također postoje i etičke dileme vezano uz privatnost podataka, transparentnost algoritama i potencijalnu pristranost u sustavima umjetne inteligencije. Zbog toga je ključno da razvoj i primjena umjetne inteligencije budu vođeni jasnim etičkim smjernicama i regulativama koje osiguravaju njezinu pravednu i sigurnu upotrebu. Samo kroz odgovorno upravljanje možemo osigurati da ta umjetna inteligencija donosi korist cijelom društvu, a ne samo kolicini. U tom kontekstu kao što smo danas već mogli i čuti, Vijeće EU je donijelo i akt o umjetnoj inteligenciji kojim će se uskladiti pravila o umjetnoj umjetnoj inteligenciji. Riječ je o prvom aktu te vrste u svijetu, stoga ona na neki način može postavit jedan globalni standard za zakonodavstvo koje se odnosi na tu temu i svu problematiku koju ona povlači za sobom. Cilj tog akta je naravno da se poštuju temeljna prava, da se poštuje sigurnost i etička načela, te rješavanjem rizika od vrlo snažnih i učinkovitih modela umjetne inteligencije. S obzirom da su ključni aspekti predložene rezolucije riješeni putem nacionalnih strateških dokumenata, te postojeće regulative EU koja će se implementirati i na razini EU i na nacionalnoj razini, Klub zastupnika HDZ-a smatra da nije potrebno usvojiti predloženu rezoluciju, te istu neće podržati. A kolega Raspudić, to je argument koji smo mi naveli, ali ne mislim da smo na taj način niti umanjili važnost ove teme, niti umanjili važnost vašeg doprinosa kao oporbe ovoj temi i svoj problematici koju ona povlači za sobom, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjevera završno će govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite. Evo samo za kraj još jednom da naglasim kako mislimo da kako je umjetna inteligencija prilika za razvoj, prilika za transformaciju našeg gospodarstva, prilika za rekla bi budućnost, ali ne više budućnost već je, umjetna inteligencija je već tu i svakako svaki napor pozdravljam, dakle svaki naporu koji će i Hrvatsku okrenuti je li ka boljem i usmjeravati ka boljem iskorištavanju novih tehnologija i koje mogu doprinjeti je li i diversifikaciji i razvoju našeg gospodarstva. Govorila sam u svojoj raspravi evo i primjer Estonije kao zemlje koja ima izvrsnu digitalnu infrastrukturu, odlično je odradila digitalnu tranziciju, dakle tamo je papir i pečat na papiru ja bi rekla nepoznat pojam, otišao u povijest, zemlju koja od 2005.g. ima elektroničko glasovanje ili glasanje do danas bez iti jednog incidenta. Na posljednjim izborima nedavno prije čini mi se godinu dana koristili su ponovo elektroničko glasovanje i više od 50% ljudi koji su izašli na glasanje su koristili elektronički način glasanja, ponovo isto bez iti jednog incidenta i to je zemlja čija kažem možda nisu predvodnici u umjetnoj inteligenciji, ali takva digitalna infrastruktura je svakako dobra podloga da što bolje iskoriste prednosti tehnologije i umjetne inteligencije. Hrvatska ima da tako da kažem blago dosta prostora za napredovanje u samoj digitalnoj transformaciji, a kažem evo iskoristimo i ove prilike koje se pružaju pred nama da i umjetnu inteligenciju iskoristimo na pravi način. I još jednom naglasak i na kvalitetno obrazovanje, na jednu kurikularnu reformu koja će uvesti u programe u kurikulume umjetnu inteligenciju i sve one alate koji pomažu razvoju umjetne inteligencije, ali prije svega razvoj kritičkog mišljenja kod naših mladih da budu kritički prema onome što umjetna inteligencija pruža i servira im da znaju prepoznati ono što je vrijedno od lažnih ili fake news ili fake informacija. Dakle, imamo potencijal ako ga želimo iskoristiti Europa generalno u odnosu na neke druge svjetske igrače malo kaska, ali evo sad smo uniji 21. svibnja donesen je AI akt, prvi akt toga tipa u svijetu. U Hrvatskoj ćemo ga svakako primjenjivati, ali evo budimo lideri i u tom smjeru i kažem ova rezolucija može biti jedan korak naprijed, jedan korak prema tome da umjetna inteligencija bude bolje iskorištena u Hrvatskoj. Dakle, nemojmo propustiti ovu priliku za transformaciju našeg gospodarstva i stvaranje bolje budućnosti. Nemojmo odbaciti automatski sve što dolazi sa strane oporbe samo zato jer dolazi sa strane oporbe. Toga smo se nagledali u prošlom mandatu. Ja se zaista nadam da u ovaj mandat nećemo krenuti istim smjerom, nećemo ono koristit, ono što sam rekla ona pričica iz Imotskog, iz Zagvozda Nuši i Matanu, je li kad Matan razbije onu Singericu i donese svoju samo zato što je njegova je li, pa tako i ovi prijedlozi oporbe se odbiju, a onda nakon dva mjeseca dođu ponovo u Sabor sa strane vladajućih. I evo sad su puno bolji jer je zingerica od od vladajućih puno bolja nego zingerica od oporbe. Evo u tom smislu od umjetne inteligencije do zingerice evo sve skupa pozdravljam. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime predlagatelja sada će završno govoriti poštovana zastupnica Marija Selak-Raspudić. Izvolite. Zahvaljujem se prije svega svima na konstruktivnoj raspravi, kolegici Puljak, kolegici Ahmetović, kolegi Bosancu, kolegama iz Mosta, kolegi Ledenku i svima ostalima. Bilo je izrazito zanimljivo slušati vaše stavove o umjetnoj inteligenciji. Drago mi je da smo konačno po prvi put u Hrvatskom saboru uopće raspravljali o temi umjetne inteligencije imajući jedan konkretan dokument pred sobom u ovom slučaju Rezoluciji o umjetnoj inteligenciji. Spremna sam sve vaše prijedloge uključujući i one prijedloge vladajućih koji se odnose na trajanje strategija, odnosno nekakve vremenske rokove koji bi bili provedivi uzeti u obzir i implementirati u završni tekst rezolucije. Nadam se da ćemo konačno pokazati u praksi da uvodni govori sa kojima smo započeli novi saziv Hrvatskog sabora o tome kako je potrebna suradnja između vladajućih i oporbe nisu bili tek startna floskula da bismo njome obmanjivali mase i hrvatski narod koji nam je je dao povjerenje, nego da ovoga puta mislimo ozbiljno jer zajedno doista možemo puno više. Međutim, da bismo pokazali da to mislimo tako tu je na žalost, nadam se možda i na sreću prvi korak na vama iz vladajućih. Kažete da nam ovo nije potrebno. Rezolucije imaju svoje mjesto u Hrvatskom saboru jednako kao i deklaracije, pa onda i zakoni, da nemaju ne bi postojali, ne bismo ih donosili. Ako nam ovo nije potrebno nije nam bila potrebna ni Deklaracija o Ukrajini jer je Vlada već činila ono što je njoj u dužnosti odnosno davala je pomoć Ukrajini. Mogli bismo reći da je ta deklaracija ili bilo koja druga deklaracija po svojoj definiciji bila suvišna, ali ste je spremno podržali. svi smo jedva dočekali da Hrvatski sabor zauzme načelni stav o Ukrajini da bismo i tom gestom pomogli Ukrajini u vrijeme ratne krize. Isto tako sada imamo priliku Rezolucijom o umjetnoj inteligenciji budući da ja nisam doista u ovoj širokoj, dugoj raspravi naišla ni na jedan konkretni sadržajni prigovor osim onih manjih koji su lako premostivi kroz amandmane koje možemo zajedno ugraditi. Jer ovdje nije cilj da prihvatimo moj prijedlog ili prijedlog opozicije. Prije svega ja sam rekla da sam i u funkciji saborske zastupnice glasnogovornik struke. I ovaj dokument je u suradnji sa mnom proizvela znanstvena zajednica. On može biti i još bolji sa vašim konstruktivnim prijedlozima. Ali onda krenimo zajedno naprijed. Doista je krajnje vrijeme da Hrvatski sabor zauzme načelni stav o temi koja ne određuje samo našu budućnost, nego je tu danas. Ja sam uvodno dala primjer tri nedavna događaja prezentacija robo taksija, pad sustava i KBC-a Rebro, naši hakerski napadi gdje često ne pronalazimo onoga tko je kriv za to, pa i ovo o čemu se trenutno raspravlja, a ipak nije izglasano na razini EU a tiče se zaštite odnosno šifriranih podataka koji se trenutno izmjenjuju i razmjenjuju na razini Whatsappa, Messengera itd. a koji u sebi sadrže različite slikovne podatke zbog mogućnosti da budu zloupotrijebljeni i da se putem njih distribuira zbog toga što su zaštićeni i pedofilski sadržaji. S jedne strane privatnost podataka, s druge strane zaštita od pedofilije. To su samo tri događaja ovaj tjedan gdje se postavilo pitanje što mi mislimo o umjetnoj inteligenciji, koje ona rizike donosi pred nas i kako zaštititi naše građane. I tih će pitanja biti sve više na svakodnevnoj razini. Zato mi je želja i namjera razvijanja ovako ozbiljnog dokumenta nakon okruglog stola sa stručnjacima u Hrvatskom saboru koji je bio održan prošle godine, da ne čekamo EU u regulativama nego da sami predvodimo zakonodavne inicijative i kroz druge dokumente kao što su rezolucije i deklaracije, da Hrvatski sabor zauzima stav o ključnim temama naše sadašnjice i naše sutrašnjice, da vučemo Hrvatsku naprijed, da predvodimo trendove jer imamo za to kapaciteta. I da Hrvatski sabor u odnosu i s time ću zaključiti prema Vladi Republike Hrvatske konačno pokaže kičmu, da pokaže gdje mu je mjesto u podjeli RH na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, pri čemu smo mi doista parlamentarna demokracija. To znači da ne čekamo Vladu koja će nam reći što prihvatiti ili ne prihvatiti kada se radi o dokumentima koje mi ovdje donosimo o normativnim propisima nego smo mi tu da kažemo hrvatskoj Vladi što joj je činiti. Hvala vam svima još jednom, drago mi je da smo konačno u HS-u imali raspravu o umjetnoj inteligenciji. Spremna sam prihvatiti sve vaše konstruktivne doprinose, surađujmo kao oporba i kao vladajući u adresiranju izazova današnjice i sutrašnjice i donesimo konačno nešto zajedno. Kolika bi to bila revolucija u hrvatskom političkom prostoru. Oporba prihvaća vaše prijedloge kontinuirano, prihvatite i vi konačno jedan oporbeni prijedlog u situaciji kada ne postoji nikakav ozbiljni, sadržajni prigovor. To smo mogli vidjeti iz ove rasprave. Hvala još jednom.

osvrnuti kolegice Raspudić pa mislim da vas, zapravo sram vas može bit da na ovakav način, ne umanjujući naravno važnost ove teme i sve problematike kao što sam rekao koje ona povlači sa sobom, sa i brutalnom agresijom Rusije na Ukrajinu i tome da tamo ljudi stradavaju, mislim da je to krajnje neprimjereno. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to nije bila povreda Poslovnika pa vam dajem opomenu.

i Vlada RH u bitnim temama uvijek surađuju i zajednički donose propise i upravo dala kao primjer dobru praksu oko rata u Ukrajini koja bi se trebala primjenjivati i na načelnoj razini oko svih ključnih tema. Pa vjerujem da se u tome sa mnom slažete. Dobro i to je bila replika pa i vama moram dati opomenu. Kolega Raspudić vi isto inzistirate? Ne. Hvala lijepa. Time onda. onda. Dobro. Time onda zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo naravno glasovat kad se steknu uvjeti.